A sada prelazimo na novu točku dnevnog reda, to je: - Prijedlog za iskazivanje povjerenja Darku Lorencinu za obavljanje dužnosti ministra turizma Predsjednik Vlade Republike Hrvatske dostavio je prijedlog za iskazivanje povjerenja Darku Lorencinu za obavljanje dužnosti ministra turizma. Molim predsjednika Vlade, poštovanog Zorana Milanovića da da obrazloženje. Izvolite poštovani predsjedniče Hrvatske Vlade. Hvala gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege saborske zastupnice i saborski zastupnici. Danas predstavljam kandidata za novog ministra turizma, gospodina Darka Lorencina. Njegov prethodnik Veljko Ostojić je bio dobar ministar, kompetentan, dakle jedan od nekoliko ljudi u Hrvatskoj koji predstavljaju sam vrh znanja i struke, a i politike jer Vlada je političko tijelo, Vlada je mjesto karaktera i donošenja odluka, ili razgovara o odlukama, pa onda donošenja odluka, a ne samo struke struka je u sustavu, struka je u piramidi, ako je i na vrhu dobro je. Međutim, odstupio je zbog cijelog niza pitanja koja su tražila odgovore i koja su u jednom trenutku počela previše opterećivati našu Vladu, moju Vladu a s kojima nemamo ništa i na koja ne mogu dati odgovore. Njegov nasljednik kojeg vam ovdje predlažem je gospodin Darko Lorencin, ima 43 godine, ili je u 43 godini. Diplomirani je ekonomist i bez da se itko uvrijedi, kad gledam sastav Sabora, on doduše nije saborski zastupnika, vjerojatno nema nitko ili možda 2 ili 3 osobe koje o turizmu znaju više od njega, imaju više iskustva, imaju relevantnija znanja. Hrvatskoj znaju što govore kada govore o turizmu. Uz to on je i politički odgovoran, on je član IDS-a, on je predsjednik središnjeg savjeta odnosno glavnog savjeta, glavnog tijela stranke. Prema tome, ta linija odgovornosti, ako je ikako moguće mora biti jasna. Dakle, uvijek govorim i govorit ću političke stranke su ustavna kategorija, ako su dobro organizirane, nadzirane, financijski i proceduralno, ako same sebe nadziru i ako ih javnost nadzire, one su jamac stabilnosti i izvjesnosti političkog sustava predvidive, kontrolabilne i zna se kome odgovaraju uz sve svoje nedostatke. Ovo drugu, zna se kako funkcionira i kome odgovaraju ljudi koji nikome ne odgovaraju. Prema tome, ne libim se nikada naglasiti da vjerujem u političku Vladu jer to je jedan od temelja liberalne demokracije, politička Vlada je Vlada odgovornosti. Gospodin Lorencin je iz Istre, on je iz IDS-a, to je stranka koja je članica naše koalicije i koja će što se mene tiče i ostati članica naše koalicije. O kompetencijama je bilo ovih dana riječi, vjerojatno sve znate ali iz poštovanja prema Saboru samo ću još jednom ponoviti ono što sam djelomično već i rekao, dakle on je ekonomist, govori nekoliko jezika, radio je u branši, školovao se po inozemstvu, živio u inozemstvu, od Milana, Harvarda, ali to je manje bitno za njegovu karijeru. Bitno je to da je tamo gdje se taj posao ponajbolje radi u Hrvatskoj on bio prisutan i kao političar, i kao činovnik, i kao administrator i organizator, i kao poduzetnik koji je zbog toga dizao komercijalne kredite i koji se kao svi poduzetnici hrva s tim kreditima, vraća ih, prodaje ono što ima ponuditi na tržištu i jako dobro poznaje taj segment tržišta. I bilo mi je jako važno i kada sam nudio to mjesto, kratko vrijeme predsjedniku IDS-a, naprosto dakle da se uđe u tim i da se znanje i iskustvo koje se ima, i koje je rezultata i rada i kvaliteta, ali i nekih povoljnih okolnosti za Istru, naprosto prenese u one dijelove Hrvatske koji će već sutra biti jednako dobri. A s obzirom da smo kompetitivni ljudi i kompetitivan narod zašto ne i bolji, zašto ne i mi bolji od konkurencije. Zašto ne za 10 godina bolji i od onih koji su nam danas uzor, a ni mi sami nismo loši. Dakle, da skratim gospodin Darko Lorencin spada među najbolje kandidate po referencama za ministra turizma koje je Hrvatska imala. Ne mogu reći najbolji, zato što je bilo nekoliko dobrih, međutim politika je neizvjestan posao, turizam je jedna od gospodarskih grana koje su u Hrvatskoj važne, koje će biti po meni još važnije u godinama koje dolaze ne zato što možda ne bih želio da Hrvatska bude dominantna u tehnologijama, ali naprosto naše iskustvo, naša tradicija i činjenica da ulazimo u EU i da smo gospodari jednog jako vrijednog resursa o čemu je bilo riječi u prethodnim raspravama oko Zakona zaštiti prirode. To je hrvatsko blago i samo trebamo pogledati kako su njime upravljale neke članice EU koje su danas u velikim gospodarskim problemima. Mi već znamo puno toga što trebamo učiniti, nikako ne smijemo ponoviti ono što su oni radili. Dakle, pred nama su sjajne mogućnosti i turizam je, bez obzira što možda nije resor visoke tehnologije ali može biti akumulativan, on je kapitalno intenzivan i ciklusi su vrlo dugi, ali otvara prostor za zapošljavanje velikog broja ljudi. Samo kad pogledamo u Austriji u kojoj je 4% nezaposlenih, a 8% među mlađima od 25 godina, velik broj tih ljudi radi u turizmu i nemaju svi fakultete i nije ni potrebno, ali imaju struku, znanje, upornost, marljivost i dobru organizaciju. I to je ono što očekujemo od ministra turizma, od resora u onoj mjeri u kojoj on to može. To je s jedne strane, netko će reći lagan posao, s druge strane to je i težak posao jer očekuje se puno a instrumenti koje imate ustvari nisu toliko čvrsti. Dakle, morate biti i organizator i jako bitno, jako bitno komunikator kada Hrvatsku predstavljate u inozemstvu, da vas naprosto ljudi dožive kao neku vrstu ekstenzije tog proizvoda, dakle dijela tog proizvoda da znate o čemu govorite, da vjerujete u ono što govorite i da naprosto ostavljate dojam da će ljudi koji dođu u Hrvatsku dobiti vrijednost za novac i nešto više od toga. Moja najgora iskustva kao gosta i potrošača u turizmu su kada sam negdje otišao u dobroj vjeri, platio dosta i vratio se razočaran. To mi se događalo u susjednim državama. To je nešto što nikome ne smijemo priuštiti i do toga nećemo doći preko noći. Dakle neki dijelovi Hrvatske su već otišli daleko u tom smislu. Drugi nisu daleko iza njih, imaju objektivne razloge zašto zaostaju. Na nama je da zajedničkim naporima damo svima jednaku šansu i da turizam bude još propulzivnija i još modernija gospodarska grana koja će zapošljavati i koja će raditi cijele godine, koja će skupe kredite nažalost takvi kakvi jesu, a bit će i jeftinijih u buduće moći servisirati tako da ljudi nisu u traumi cijelo vrijeme, tako da Europa ne bude bankarska nego da bude građanska i da bude poduzetnička za sve one koji žele biti poduzetnici a mi za to prostora imamo. Hvala lijepa. Hvala i vama predsjedniče Hrvatske Vlade. Otvaram raspravu. Raspravu krećemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Prvi klub je klub IDS-a i poštovani zastupnik Giovanni Sponza. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolega, predsjedniče Vlade RH u ime kluba IDS-a izražavam zadovoljstvo što se za dužnost ministra turizma predlaže gospodin Darko Lorecin dosadašnji pomoćnik ministra gospodarstva za investicije i konkurentnost. Želim istaknuti da političko suglasje ali isto tako i konsenzus javnog i realnog turističkog sektora jesu i kvalitetan i dobar temelj ali isto tako i ispravan pravac u odabiru gospodina Lorencina za ministra turizma. Dodao bih tome da je gospodin Lorencin osoba koja je jako dobro upoznata s gospodarskim tokovima u našoj zemlji što je značajno za dužnost na koju je predložen, da je osoba koja je spremna nositi se sa izazovima koje nosi funkcija ministra turizma. I ono što isto tako želim posebno naglasiti da je gospodin Lorencin odabir iz najrazvijenije turističke regije koja je napravila zapravo i najveći i najkvalitetniji iskorak u hrvatskom turizmu. Gospodin Lorencin je u svojoj dosadašnjoj karijeri obavljao niz istaknutih dužnosti od kojih izdvajam u turističkoj zajednici Istarske županije, vođenje istarske razvojne agencije u razdoblju i to duljem od deset godina bio je član poglavarstva Istarske županije a zadužen za EU fondove i suradnju s državnim poduzećima i javnim sektorom, bio je voditelj projekta stvaranja Agroturzma u Istri koji za Hrvatsku tada prije 15-tak godina bio jedan relativno novi vid turizma koji u potpunosti zaživio prije svega u Istri, posebno u njenom središnjem dijelu i koji je pridonio revitalizaciji cijele unutrašnjosti Istre i njenog malog poduzetništva te gospodin Darko Lorencin kao pomoćnik ministra gospodarstva,

vezanim za turizam i strateška planiranja bila jesu i osnov i temelj IDS-a da predlože i da podrže Darka Lorencina za funkciju ministra turizma kojemu želimo puno uspjeha. Hvala lijepa. Sljedeći klub zastupnika u Hrvatskom saboru je Klub Hrvatskih laburista i poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite poštovani zastupniče Vuljanić. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine premijere, kolegice i kolege. Svakakvih smo se čuda nagledali u ovom Saboru, svašta se događalo. Bilo je briljantnih nastupnih govora koji su govorili o koncilijarnosti, o suradnji, o zajedničkom djelovanju, nakon toga ništa. Bilo je izjava da će se zapošljavati osobe kojima eto mi vjerujemo i za njih stojimo i garantiramo vlastitim političkim glavama za njihovu uspješnost. Kad se pokazalo da tim osobama baš i ne treba previše vjerovati kad su počele osobe odlaziti od odgovornosti se nije dogodilo ništa. Bilo je neozbiljnih organizacija rada, da eto danas ne znate što ćete sutra raditi, a sutra radite vrlo važnu stvar o kojoj se treba temeljito pripremiti i nešto znati, međutim ne znate što će se događati kao što je danas slučaj. Bilo je uvreda. S ove govornice izrečenih da su zastupnici nepismeni, da ne razumiju makar su akademici, ništa im to ne koristi, da im je inteligencija ispod prosjeka, na su rođeni na krivom mjestu i tome slično. Svakakvih čuda smo vidjeli ali ovakvo čudo kakvo danas gledamo još nismo vidjeli. Čelnik od jedne od stranaka vladajuće koalicije proglasio je predizborni program sa kojim su dobiveni izbori, proglasio ga je mrtvim. Dakle proglasio je čelnik koalicijske stranke Program 21 mrtvim. Jednog ministra iz te iste stranke uhvate ajde da kažem nježno sa rukom u pekmezu, na čudnom mjestu rukom i ode. Premijer postavlja drugog ministra iz iste stranke, dakle iz stranke koja tvrdi da je program po kojem su došli na vlast mrtav. Taj ministar istovremeno nalazi se na nezavisnoj listi kandidata za EU parlament onog čelnika stranke sa početka mog govora. Situacija je fantazmagorična i stvarno spada u kategorije čuda. Ne zna se točno tko je tu živ, a tko je mrtav. Gospodin Jakovčić je ustvrdio da je Program 21 mrtav, zapravo nikad nije bio živ. Nikad nije bio živ jer nikad nije počeo niti funkcionirati što se vidi iz svih rezultata da sada ne navodim brojke o nezaposlenima, o padu BDP-a o siromaštvu, o siromaštvu, o blokiranim računima, te brojke se znaju. Program rada Vlade koju smo izglasali ovdje je mrtav ili je živ svejedno ionako se po njemu ništa ne događa. Na području turizma taj program rada Vlade primjerice kaže turističku politiku i gradnju novog poslovnog okruženja Vlada će temeljiti na novom upravljačkom modelu te na načelima održivosti i izvrsnosti jer Hrvatska samo tako može računati na rast dodatne vrijednosti i tome slično. Malo dalje kaže, za postojeće turističke tvrtke u većinskom državnom vlasništvu procijenit ćemo tržni potencijal i za njega predložiti poslovnu strategiju koja može uključivati i prodaju, stečaj ili likvidaciju. Dalje u onom što će Vlada raditi piše Vlada će formulirati novi model upravljanja našim turističkim destinacijama, aktivirati novi model tržišta turističkih nekretnina kako bi se poticalo investiranje, smanjio rizik investiranja, formulirati koncept gradnje kapaciteta institucija kadrova, menadžmenta, kvalitete i ne dostajat turističke infrastrukture sa snažnim osloncem na strukturne i osnovne fondove EU. I na kraju, definirati novi sustav i marketinške sadržaje hrvatskog turizma sukladno konkurentskom pozicioniranju hrvatskog turizma koji teži europskoj izvrsnosti. Izvrsno je to što smo imali izvrsnu sezonu. Da li smo imali izvrsnu sezonu zbog toga što se nešto od ovog ostvarilo? Neupitno je nismo zbog toga ima izvrsnu sezonu. Imali smo izvrsnu sezonu jer su bile izvrsne okolnosti. Od svega ovog što je ovdje navedeno napravljeno je malo ili ništa. Novi ministar najavljuje da će ići stopama prethodnog u jednim medijima je to izišlo. Ne valjda u potpunosti jel valjda ne u potpunosti. U takvoj situaciji kada se stvari urušavaju a urušavaju se svi smo svjesni toga, ne moramo to posebno dokazivati, premijer naravno može zabraniti pitanja recimo može. Može nevidjeti neprijavljenu imovinu, može. Može postavljati ljestvice, malo gore, malo dolje, ovisi o prilici. Može zaustaviti Reuters i druge medije. No ono što premijer ne može, ne može sakriti istinu. A istina se svako toliko nalazi ovdje na trgu unutar onih željeznih ograda, unutar kaveza. Tu istinu pričaju radnici koji protestiraju tim kavezima. Protestiraju jer eto nisu dobili plaću 6 mjeseci i nemaju što za jesti. Istina se može pročitati i na portalima ako već ne u medijima koje netko kontrolira ili ne. I istina kakva god ružna bila čeka nas, čeka i ovu Vlada, čeka sve nas na izborima i uhvatit će na, pomoći nema. Uostalom što je nama ova Vlada dala da bi danas iskazali joj povjerenje? Dala nam povećani PDV, dala nam je značajno povećan udjel siromašnih u Hrvatskoj, dala nam je značajno povećanu nezaposlenost. Dobro, odgovor može biti sve je to još započeto i krenulo kod HDZ-ove vlada što je istina naravno, ali dala nam je jednu aroganciju, aroganciju vlasti koja kaže e pa sada smo mi vlast, mi ćemo sada odlučiti i šta nam možete. Vjerujete, narod vam može, ako nikad može vam na izborima. Dala nam je Vlada i latinske poslovice, bezosjećajnost za one koji najgore prolaze u čitavoj ovoj situaciji, bezosjećajnost koja graniči sa autizmom i dala nam je crnilo. I to crnilo se uvuklo pa gotovo mogu reći nacionalni mentalitet u to kako ljudi vide ovu zemlju. I sada to crnilo kroz podzemne kanale dolazi na površinu na drugom mjestu, na opasnijem mjestu. Čuvajmo se tog crnila. Zbog svega toga što se događalo, zbog svega onog što ste loše uradili, a trebali ste bolje napraviti i posebno zbog svega onog što niste uradili, a trebali ste uraditi, nećemo i ne možemo Hrvatski laburisti-Stranka rada neće i ne može dati povjerenje vašem ministru. Sve dok se nešto bitno ne promijeni u ovoj zemlji ili dok ne dođemo do izbora pa što bude prije. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Na vaše izlaganje prijavljena je replika poštovanog zastupnika Zlatka Komadine. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče. Ovo je tipičan nastup Laburista u ovom Hrvatskom saboru gdje je sve crno i ne valja ništa. Neću sad govoriti zašto je to tako jer bi oduzelo previše vremena, ali ne može se govoriti da u resoru turizma se nije napravilo ništa. Nije to fer prije svega prema kolegi bivšem ministru. Nota bene iza njega stoji najbolja turistička sezona, naravno ne njegovom isključivom zaslugom, ali stoji da je uputio u saborsku proceduru upravo ovom dnevno redu strategiju razvoja turizma do 2020. godine, stoji da je u suradnji s ostalim ministarstvima, prije svega predsjednikom Vlade, ministrom financija riješi jednu od najvažnijih stvari za turizam, a to je stopa poreza na dodanu vrijednost, na usluge u turizmu 10%. Prema tome, ne može se govoriti da nije napravljeno ništa. A da se turizam događa, čujte događa se i vrijeme i atmosfera se događaju, pa ako je sunce pa internet pa onda blizu blizu smo destinacija pa smo sigurna destinacija, a bit ćemo još sigurniji ako prestanu ove eskapade naše o zrncima itd., onda bi bili sigurno još i sigurnija. Prema tome, turistički ministar ili ministar turizma sigurno nije osoba koja može upravljati turizmom jer nema te što je i premijer rekao upravljačke ovlasti, ali ministar prije svega je promotor, ministar je koordinator da tako kažem ili promotor tog turizma prema drugim ministarstvima da ukazuje što riješiti i popraviti jer turizam je prije svega više-manje privatni sektor i ne može ministar upravljati u tom dijelu, ali nešto može kroz … turističkih zajednica isto ne previše, ali isto tako je promotor prema emitivnim tržištima i prema tome da ukupno našu ponudu oblikuje i da na što bolji način upravlja destinacijom gledajući Hrvatsku kao jedinstvenu destinaciju i subregijama naravno

o Ministarstvu turizma o kom se danas razgovara unutar te Vlade. Jedna konfuzija i nepostojanje strategije, nepostojanje jasnog cilja kuda i kako se ide dovodi do toga da reakcije budu panične, crne i da to crnilo, da ponovim još jednom, izbija na površinu. To je opasno za sve, posebice za Hrvatsku državu, posebice u ovom trenutku i nije slučajno da se to događa. Turizam naravno nije otok. Ja ne mogu reći da ministar turizma nije ništa radio ni napravio, niti to znam niti to mogu reći, to nisam ni mislio ni rekao. Međutim, turizam nije otok unutar te Vlade koji može samostalno i nezavisno sjajno funkcionirati, a druge sve stvari ne funkcioniraju. A ne funkcioniraju, pogledajte koju god hoćete brojku, pogledajte koju god hoćete ulicu, koju god hoćete tvornicu, koju god hoćete, koga god hoćete hrvatskog građana. Stvari ne funkcioniraju i zato nemamo povjerenje u ljude koji vode na način da stvari ne funkcioniraju. Poštovani kolega Vuljanić, dojučerašnji član Liberalne stranke u svemu samo ne u imenu ali u programu prave Liberalne stranke koja nije Laburistička stranka, odnedavno član Laburističke stranke koji se zalažu za Europu građana, ne Europu banaka, odjednom promijenili smo svjetonazor u potpunosti kopernikanski obrat i vi i vaš predsjednik stranke čijeg ste se imena tako ingeniozno dosjetili, kao što biste vi rekli fantazmagorično. Ovo je Parlament pa idemo govoriti o parlamentu, o fantazmagorijama, o mjestima rođenja, o zabranama pitanja i još o nečem puno važnijem što ću reći na kraju ovog svog kratkog međuizlaganja. Dakle nikad ne zabranjujem pitanja, tražio sam da se na pitanje ne odgovori i to javno, govorim javno, nemam druge instrumente. Tražio sam zato jer je pitanje bilo uvredljivo, jer u krajnjoj liniji sprečava novinara da zaradi plaću. Imaš podatke, istražuj. Ministar, odnosno kandidat za ministra je sve napravio po zakonu i dok je tako gazit se nećemo dati ni od koga. Što se tiče mjesta rođenja molim vas da govorite istinu. Dakle moji stavovi su ovdje jasno izneseni, sad se manipulira time da sam nekoga prozvao radi mjesta rođenja. Pa moj sin je rođen u Bruxellesu, kakvo mjesto rođenja. Nije o tome bilo govora, bilo je govora o nečem drugom i ta priča se ponavlja i vi vrlo dobro znate o čemu ja govorim i na što ciljam, na shvaćanje i poznavanje hrvatskog društva, njegovih različitosti, trauma itd. Međutim da dođemo na ono bitno, kada je u pitanju stranka koja se protivi europskim izborima na poseban datum, koja je bila protiv referenduma za Europsku uniju, neću reći da ste eurofobi ali da volite eure, volite, naročito kad se isplaćuju u plaći koju namjeravate zaraditi tako da se plasirate u Bruxelles. To vam mrsko nije. I koliko god intencija bila da se od ove kampanje napravi jedna ekstremistička farsa neće proći neopaženo to da se ovdje radi i o elementarnom, po meni građanskom i političkim poštenju, odnosu prema tim istim nesretnim ljudima za koje se tako zdušno zalažete, ali biste mrtvi hladni zgrabili 7000 eura što je plus naravno ekstras, plus dodaci koji su ogromni, što je politički prijepor na pitanja u Bruxellesu već godinama i dan danas je prijeporno pitanje jer Europski parlament nije Europska komisija i europski parlamentarci nisu rezidenti Bruxellesa nego su rezidenti svojih mjesta i gradova. Prema tome, svakome tko se o tome jasno ne očituje. Izravno ću u lice reći da je licemjer, da je pohlepan i da ne može ničim opravdati ono što ćemo mi ono što ćemo mi u SDP-u napraviti, dakle odreći se svega onoga što je razlika između saborske i europske plaće jer to je sporno pitanje. I bit će za mene uvijek sporno dok zastupnik u Traki i u Skandinaviji prima istu plaću plus troškove jer radi se o tako velikim i nezarađenim novcima u situaciji u kojoj pola mjeseca provodite u Karlovcu gospodine Vuljaniću. Vama su skupi europski izbori posebni jer to valjda ljudima omogućava da nešto čuju o temi, ali vam nije mrsko uzeti 7000 eura plus 300 eura po danu za svaki dan u Bruxellesu što je 4 i pol tisuće eura za koje možete unajmiti studio tako da vam ostane još brdo eura sve za 2 tjedna u Bruxellesu i koji dan u Strasbourgu. To nije pošteno. će ta tema na dnevni red, polako, ima još skoro mjesec dana do izbora. To vi meni recite. To su fantazmogorične teme. Već vidim da su se javili za repliku oni koje to najviše svrbi, koji su u Europski parlament poslali ljude koji su ovdje uzeli saborsku mirovinu. **Leko, Na vaše izlaganje prijavljene su 3 replike. Idemo po redu. Prva replika i poštovani zastupnik Nikola Vuljanić, izvolite. **Vuljanić, Pa kad vi ne vidite da netko želi uvrijedit saborskog zastupnika ja vas na to neću ni podsjećati. O.k. Premijer ima očito ovdje pravo i vrijeđati saborske zastupnike, pa neka rade to. argumenti ad hominem da se poslužim latinskom frazom, argumenti ad hominem uvijek govore o onom tko ih iznosi i o činjenici da nema pravih argumenata, pa onda ide argumentom ad hominem. Ako vam ja kažem vi ste ružni, a vi mi kažete i tvoj tata ima veliki nos. Pa čekajte, govori se o vašoj ljepoti. Prema tome, ti argumenti kako ste ih vi naveli nemaju zapravo smisla i sa njima se ne može polemizirati. Ne treba gubiti živce, ne treba gubiti živce. Ovo nije trenutak za guljenje živaca i nije vam ovo najgori trenutak u kojem ćete se naći. Bit će i gorih. Prema tome, živce nema smisla gubiti. Tko je ovdje eurofob a tko navija za Europu i tko je napravio nešto da se popularizira ideja Europe. O tom bi se dalo dulje razgovarati i ja se tu ne osjećam ni malo u inferiornom položaju naspram vas i vaše stranke, definitivno. Kod nas vidite za divno čudo partija ne određuje plaću i neće je određivati ni u buduće. Ako ću ja nešto od svoje plaće dati nekom onda ću to dati tako da nitko ne zna. Neću to stavljat na velike natpise i naslove novina. Dat ću zato što hoću dati, a neće mi partija i partijski šef određivat kolko ću imat plaću. Pa nije valjda, to vrijeme je prošlo čini mi se jedno 20 i nešto godina. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani premijer Zoran Milanović. Izvolite. **Milanović, Zoran (SDP)** Ja vam predlažem da odete korak dalje, da to napravite tako da to baš nitko ne zna pa ni vi. To je najbolji način. Što se tiče argumenata ad hominem ja sam odgovorio na vaše argumente ad hominem, na neistine, na optužbe da sam ljude prozivao radi mjesta rođenja - nisam nego radi nečeg drugog i u nekom drugom kontekstu. Na to da zabranjujem pitanja, nisam nego sam tražio da se na tome odgovori. To su sve argumenti ad hominem uvaženi gospodine dojučerašnji članu liberalne partije. Drugo, ja ne određujem plaće. Ja apeliram, nitko neće ništa potpisati niti može, jer to je protuzakonito. Mi nemamo te farse. Dakle, hoće ili neće. Tko zna, možda me netko iznevjeri, ali to je stvar ljudskog poštenja i povjerenja, nečega na čemu svi moramo poraditi. Jel' tako?

izrekli ste ponovo niz uvreda, ponovo sa ove govornice docirate, omalovažavate saborske zastupnike. Ja ću samo o onim vašim neistinama. Rekli ste da su Hrvatski laburisti bili protiv referenduma za EU što nije točno. Mi smo bili za odgodu referenduma za samo 3 tjedna, za edukaciju hrvatskih građana. Rekli smo ako će hrvatski građani imati više prilike saznati što nas čeka u EU, ako ćemo ih educirati o tome. Čak smo govorili mi smo za EU, želimo da hrvatski građani glasaju za EU, pozivali smo građane da glasaju za ulazak u EU. Imat će više vremena, izlazak će biti veći, legitimitet tog čina bi bio veći. Niste pristali na to i sada mirne duše ovdje sa govornice kažete da smo mi eurofobi, da smo mi bili protiv referenduma za EU. Mislim odakle? Postoje transkripti naših govora. Bilo je još nekoliko klubova, saborskih zastupnika koji su se zalagali za isto. Čini mi se da je samo jedan saborski zastupnik ili jedna saborska zastupnica bila protiv ulaska u EU, nitko drugi. Svi su, ili suzdržana. Svi su ostali bili konstruktivni. Umjesto da upravljate državom vi nam svaki puta kada dođete ovdje držite lekcije. Mi se tih lekcija niti bojimo, niti se javnost boji vaših lekcija, ali jednostavno bojimo se za sudbinu ove države. Umjesto da upravljate državom vi se svađate, vi svakim svojim nastupom izazovete nemir u toj Hrvatskoj i mislim da

Pa gledajte, prvo ja nisam govorio da me vaš uvaženi kolega liberal koji se sad zalaže protiv bankarske Europe, dakle protiv bankarske Europe da me uvrijedio. Ja sam rekao samo da govori neistinu. Kad ja vas kritiziram kažete da sam vas uvrijedio. To je vrlo prozirno. Dakle, započeo je govoriti, izrekao je niz stvari koje su ustvari nisu istina, mislim stavljaju me u jedan kontekst kojem ne pripadam. Nisam to nazvao uvredom, jer ovo je Parlament. Pogledajte si malo na Youtubeu kako to izgleda u parlamentima koji su nam još uvijek uzor. Dakle, nemojmo izmišljati. Nema nikakvih uvreda, ima samo istine i zemlja u kojoj kao što vi kažete se ne boje mojih lekcija to je sretna zemlja. Jerbo lekcija se osim drugoredaša ne boji nitko. Tko se boji lekcija? Rekli ste da se Hrvatska ne boji mojih lekcija. Pa čeg bi se trebala bojati? Oblačnog dana? Ne boji se, jer nisu opasni. Nemaju se razloga bojati. Nikada ja nisam rekao da ste vi eurofobi, pa ni sada. Rekao sam neću reći eurofobi, dakle citiram, dakle nisam apsolutno provjerljivo niste eurofobi i nemojte molim vas izmišljati. Nego sam rekao da ste se ponašali kao euroskeptici. To je drukčije, to nije isto. I zašto ste to radili? Pa zato jer ste htjeli odgoditi referendum za tri tjedna u kojem biste neuki i nesretni narod vi obrazovali. Nakon 10 godina pregovora da shvate što je EU. Ja o ljudima nemam tako nisko mišljenje, pa ni sada na ovim izborima opet bi neki htjeli educirati ljude da mogu potrošiti grantove koje su dobili u svojim organizacijama jer im treba dva mjeseca duže. A mi polazimo od ove logike, na vrijeme, a to koliko će ljudi biti motivirani pa to ovisi o nama, o vama, o uvjerljivosti vašeg liberalnog i neoliberalnog programa ili laburističkog programa, o našoj vjerodostojnosti da ljude izvučemo na izbore ali ne na silu nego argumentima. Kakvo obrazovanje ljudi? Pa što vi mislite da su ljudi zaista tako djetinjasti i infantilni? Hvala lijepa. Nova replika i poštovani zastupnik Dinko Burić. Izvolite. imao sam pripremljenu kraću i dužu verziju rasprave, sad ću se ipak odlučiti za onu dužu. Kažu da je stav koji potiče, odnosno kojim se precjenjuje vlastita vrijednost a koji potiče oholost drskost ili prijezirno ponašanje prema drugim osobama to se naziva bahatost. uključiti mikrofon? u jednom trenutku kako se za replike javljaju oni koje svrbi pa ste nešto rekli i u stilu i oni koji su poslali u Europski parlament one koje su uzeli iz saborske mirovine. A ja ću vama samo odgovoriti prije nego što budem imao raspravu u ime kluba pa bolje poslati u Europski parlament i onoga tko je uzeo saborsku mirovinu temeljem zakonskih propisa nego poslati nekoga u Europski parlament koji je sa svojim mast trast as osramotio sve nas. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani premijer Zoran Milanović. Vaša definicija bahatosti koju smo slabo čuli je vjerojatno iz priručnika pravila službe milicije jel' tako? Tako je zvučala. Ja imam o vašoj definiciji svoje mišljenje. A ja vas opet molim nemojte se rugati sa ljudima koji to ne zaslužuju, imaju ozbiljne karijere kao što je navodno i vaša liječnička samo oni u drugoj profesiji, imaju odlično gimnazijsko obrazovanje, iskustvo u svom poslu, govore jezik, doduše ne baš kao izvorni govornici, a sad ako se vi tome možete narugati jedva čekam da vas čujem koliko ste bolji od toga.

U Hrvatskome saboru znam govoriti hrvatski, to je najvažnije. Danas je za hrvatski narod značajan dan, svetkovina je svetoga Josipa. Evo još od prije 326 godina prema odluci Hrvatskoga sabora zaštitnika hrvatskoga naroda. Stoga svim Josipama i Josipima pa i vama gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora čestitam današnji imendan. Danas je inače i 452 dan otkako je aktualna Hrvatska vlada zasjela u Banske dvore, a u ovih 452 dana danas već 4 puta u Hrvatskom saboru svjedočimo prijedlogu za izglasavanje povjerenja novom ministru u ovoj Vladi. U prosjeku svakih 113 dana predsjednik Vlade RH mijenja nekog od svojih ministara. Ako se nastavi ovakvim tempom u predviđenom 4-godišnjem mandatu ako bude do kraja za ovih predviđenih 1460 dana promijenit ćemo 13 ministara, 13 od 20. Što je previše, previše je. Razlozi za dosadašnje promjene u ovoj Vladi su uistinu osebujne, od visoko postavljene moralne ljestvice, preko silom zakona suočavanje s posljedicama tragične prometne nezgode, do tom sudskom presudom izazvanih rošada u ministarskim foteljama. Danas imamo promjenu izazvanu novim, drugačijim razlogom. Bivši ministar turizma uhvaćen je u mrežu vlastitih spletki, laži, obmana i prijevara. To je jedina istina. Otišao je ne baš svojom voljom, ali punih džepova. A kakve koristi ima hrvatski narod od toga što je jedan ministar napustio svoju ministarsku fotelju, a iz Banskih dvora još uz pohvale ode s torbom punom novaca. Kao i neki drugi ministri iz one prethodne Hrvatske vlade. Ostao je čovjek bez ministarske časti, službenog vozača i mobitela, ali je zadržao nezakonito stečenih 24 milijuna kuna. A predsjednik Vlade čiji je on bio ministar njega je isprati i otpusti s torbom punom darova, a nama danas kao da se ništa osobito nije dogodilo predstavlja novo lice za upražnjenu ministarsku fotelju. Lako je tako dati ostavku po principu pojeo vuk magare i nikom ništa. E pa to baš ne bi trebalo ići tako. Prvo je trebalo vratiti novce Hrvatskoj državi pa onda neka bivši ministar ide kamo mu je i mjesto, a potom možemo raspravljati o tko će ga naslijediti. Tako bi bilo, ne samo poštenije, nego i normalnije i ispravnije, zar ne? Kada je već spomenutog 23. prosinca 2011. tadašnji mandatar, a današnji predsjednik Hrvatske vlade gospodin Zoran Milanović predstavljao kandidate za ministre, tada sam u ime kluba zastupnika rekao sljedeće: "Većinu od njih mi poznajemo, manje ili više. Neke ćemo tek trebati upoznati, ali mi polazimo od uvjerenja da se radi o časnim i poštenim ljudima, vjerujemo i nadamo se da ćemo takvo uvjerenje imati i na kraju njihovog obnašanja dužnosti na koja se danas biraju." Poučeni iskustvom onoga što se u ovih 15 mjeseci događalo u aktualnoj Hrvatskoj vladi, a osobito s načinom rada i još više s rezultatima toga rada, danas su te riječi nažalost bez predmetne. U ovom svijetlu ne mogu se niti zanemariti neke dileme koje se u javnosti javljaju i kada je u pitanju današnji kandidat za novog ministra turizma. Čovjek još nije niti zasjeo u tu fotelju, a već se postavljaju mnoga pitanja u vezi s njim, a na koja javnost ne dobiva odgovore. A obnašati tako visoku dužnost kakva jest biti ministar u Hrvatskoj Vladi, ne daje prostora ni za kakve dileme, pa niti za one u možebitnom sukobu interesa u svezi s navodnim prijenosnim, prijenosom upravljačkih udjela u obiteljskoj tvrci na suprugu. I zato nema više bezuvjetnog povjerenja nikome. Kažu naši ljudi od davnina "Ćast svakome, veresija nikome." No, nije ovo niti jedini, niti najveći problem s kojima se hrvatski građani suočavaju kada je u pitanju aktualna Kukuriku vlast. Danas raspravljamo o povjerenju ministru turizma ali s obzirom da je u ovih 15 mjeseci već ovo 4 promjena ministara postavlja se i pitanje što se to događa s Vladom u cjelini i kakvu to danas Vladu uopće imamo. Prije 452 dana poručili smo vam i slijedeće: "Nemojte biti samo druga, budite drugačija vlast. Budite poštena, odgovorna, socijalno osjetljiva, nacionalno visoko osviještena hrvatska vlast." O tome ćemo vas svi ocjenjivati i to ćemo pomno pratiti. A što imamo danas? Evo Vladu koja umjesto izvlačenja države iz krize u Hrvatskoj ne samo produbljuje i gospodarsku, već svakoga dana stvara i po hrvatsko društvo izrazito opasne podjele, bile one svjetonazorske, moralne, vjerske pa i političke. Ova Vlada inzistira na vraćanju i nekih termina iz vremena za koja smo bili uvjereni da su prošla. Tko god drugačije misli ili se ne slaže s potezima ove tzv. socijaldemokratske vlasti ekspresno dobiva etiketu nazadnjaka, snaga desnice koje šire mržnju ili crnokošuljaša. Za ovu je vlast nazadnjački ne slagati se sa Zakonom o medicinski pomognutoj oplodnji koji ne poštuje život od začeća. Protiviti se nametanju teza da nam djeca u školama trebaju učiti da je gay ok, smatrati da ne treba dozvoliti istospolnim parovima rađanje djece putem medicinski pomognute oplodnje ili usvajanje djece, davati za pravo Crkvi da iskaže svoje stavove o svim društveno važnim procesima i događajima, pa i reći da i hrvatski generali imaju pravo progovarati o hrvatskoj zbiljnosti. Nazadnjački je i smatrati da je protivno svehrvatskom pomirenju odavati počast samo žrtvama fašizma, a ne i u najmanju ruku jednako brojnim žrtvama nikad kažnjenih komunističkih zločinaca. Danas 452 dana vladanja ove Hrvatske Vlade imamo 375 000 nezaposlenih, 70 000 više nego na početku njihovog rada, imamo državu u kojoj bez plaće ili za minimalac radi na stotine tisuća radnika, imamo državu u kojoj se s fakultetskim diplomama ako imaš sreće postaje u najbolju ruku volonter ili sezonac, imamo državu koja je ne tako davno bila žitnica ovog djela Europe a danas uvozi 40% hrane, imamo državu koja vodi politiku uništenja hrvatskog sela i poljoprivrede, imamo državu sve većeg broja siromašnih i gladnih ljudi, državu poslije Grčke, Bugarske i Rumunjske najvećom stopom siromaštva u Europskoj zajednici naroda, imamo državu s takvim poreznim opterećenjima zbog kojih ne propadaju samo domaće tvrtke već se gase čak i kineski dućani, imamo države u kojoj njeni ministri privlače investitore takvim porukama da nitko normalan danas ne bi u Hrvatsku ulagao, imamo državu čija Vlada vodi politiku iseljavanja a ne razvoja ostanka i povratka hrvatske mladosti, a sve više sliči i na emigracijski ured. Imamo na kraju i državu u kojoj umirovljenici sa svojim mizernim mirovinama ne samo prehranjuju sebe i svoju odraslu, a nezaposlenu djecu već time školuju i svoju unučad, imamo državu s najvišim stupnjem centralizacije i s najvećom razinom razlika u stupnju razvijenosti pojedinih regija, imamo državu u kojoj njeni građani strepe od tečaja i od stečaja. A imamo i Hrvatsku Vladu za koju je širenje govora mržnje reći da nije normalno da hrvatski heroji leže u zatvorima jer su branili svoju domovinu, dok neki abolirani četnici sjede u Hrvatskom saboru ili uživaju u saborskim mirovinama. To je nažalost današnja hrvatska gospodarska, socijalna i politička stvarnost, stvarnost koja je plod rada Banskih dvora ovih 15 mjeseci. 15 mjeseci izgubljenog vremena, "A nema veće štete od izgubljenog vremena." rekao je još i Michelangelo. Danas nam se predlaže novi ministar turizma, o tome sam već govorio na početku ove rasprave, no problem Hrvatske države danas nije samo ovo upražnjeno ministarsko mjesto, već i još više one još uvijek popunjene ministarske fotelje. fotelje. RH danas ima jedan puno ozbiljniji problem. Jedna stara Austrijska izreka kaže: "Moć treba kontrolu.", ali uz kontrolu jednako je važna i samokontrola. Znam da nije lako nositi teret odgovornosti predsjednika Vlade jedne države, to je sasvim jasno, ali svatko treba nositi toliko tereta koliko ga može podnijeti. A ako ga teret počne svijati i lomiti, teret treba skinuti s leža i staviti ga onome tko će ga moći podnijeti. U skladu s izrekom: "Ako znaš da su ti krila kratka ne leti daleko i visoko.". Obnašati vlast znači biti unaprijed spreman na činjenicu izloženosti očima javnosti za svaku izgovorenu riječ, za svaki pogled, za svaku gestu, za svaki pokret, za svaki skok ili za svaki pad. Znači biti spreman ne samo na pohvale nego još više na kritike i na one opravdane, pa i na one, ponekad i neopravdane. U obnašanju vlasti najveći neprijatelja na putu do uspjeha je bahatost, precjenjivanje vlastite vrijednosti ili vlastitih vještina potiče i oholost i drskost i prijezir prema drugim ljudima. A upravo su ovakve pojave one koje u posljednje vrijeme sve više dolaze do izražaja u javnom ponašanju prvog među jednakima u Hrvatskoj vladi. Nedopustivo je da se predsjednik Hrvatske Vlade bezobzirno javno obračunava sa svima koji ga krivo i pogledaju a kamoli mu nešto i prigovore. Neprimjereni su pa i drski verbalni obračuni u početku bili rezervirani za političke neistomišljenike ili na pojedinoj presici ali i još bezobraznije ovdje u Sabornici. No sada su prerasli u nešto još gore u obračun sa svima i s političarima i sa sportašima i sa profesorima povijesti i sa političkim analitičarima i sa ekonomskim stručnjacima pa i sa novinarima. Kada jedan predsjednik Vlade RH sebi dozvoli kazati za svog političkog suparnika da se krevelji u kameru onda je to vrlo ozbiljan znak da je razina bahatosti dostigla kritičnu točku i za njega osobno i za dužnost koju obnaša ali i za cijelu državu čiji je predstavnik izvršne vlasti. Od nekontrolirane bahatosti i osjećaja nedodirljivosti do želje za diktatorom je vrlo mali korak. A na taj korak nitko u demokratskoj samostalnoj i neovisnoj Hrvatskoj nema pravo kao što nitko a pogotovo ne predsjednik Vlade RH nema pravo niti u snu a kamoli u javi. Niti kada prava nesuvisle usporedbe s nekim drugim zemljama reći stravičnu rečenicu da je u Hrvatskoj bio građanski rat jer reći da su ratna razaranja i zvjerstva učinjena hrvatskom narodu od strane velikosrpskih i četničkih agresora tijekom Domovinskoga rata posljedica građanskog rata a ne zločinačke agresije Crne Gore i tzv. JNA na RH čin je nacionalne veleizdaje. Ove riječi ruše same temelje nastanaka suverene i samostalne hrvatske države. Nas u HDSSB-u ovakve riječi od strane premijera i ne iznenađuju i ne mislimo da su slučajno jer iste takve po hrvatsku državu opasne kvalifikacije o Domovinskom ratu kao građanskom ratu a na što mi već godinama upozoravamo možemo pročitati i u obrazloženjima presuda hrvatskih ne srbijanskih već hrvatskih sudova u montiranim političkim procesima koji ti isti politički sudovi na traženje domaćih inozemnih nalogodavaca vode protiv hrvatskih branitelja. Kao što je i u presudi hrvatskom generalu Glavašu nalazimo baš takve konstatacije da do 8. Listopada 1991. Godine u RH nije bilo agresije već se radilo o citiram oružanom sukobu hrvatskih paravojnih postrojbi i regularnih vojnih postrojbi JNA odnosno o građanskom ratu. Ovakve izjave i ovakve konstatacije nisu ništa drugo do bezobzirni pokušaj zlonamjerne revizije povijesti Domovinskog rata i stvaranja neovisne i samostalne Hrvatske što je nedopustivo bilo kome bio on u izvršnoj, pravosudnoj ili zakonodavnoj vlasti. I na kraju naglasio bih još nešto, predsjednik Hrvatske Vlade mora voditi računa o tome da je on predsjednik Vlade svih hrvatskih građana pa i Hrvata a ne samo pripadnika nacionalnih manjina koji žive u RH. Zaštititi sva ustavna prava svakog hrvatskog građanina bez obzira na njegovu nacionalnu, vjersku ili drugu pripadnost neupitno da ali jednakim žarom predsjednik Vlade RH trebao bi štititi i prava svakog pripadnika hrvatskog naroda iako naš premijer često govori puno, a malo ili ništa kaže ima jedna točna konstatacija koju je ovih dana izrekao. To je ona da se citiram ozbiljne stvari događaju u Hrvatskoj. Samo ove ozbiljne stvari nisu to da u Hrvatskoj snage desnice šire mržnju već su te ozbiljne stvari to da ova tzv. Socijaldemokratska Vlada Hrvatskom širi bijedu i siromaštvo. Zaključno zbog toga što je bivši ministar turizma dao ostavku ali zadržao 24 milijuna nezakonito stečenih kuna a i zbog nerazriješenih dilema u svezi danas predloženog kandidata za njegovog nasljednika mi ćemo biti protiv ovog prijedloga. A što se tiče predsjednika Vlade gospodina Zorana Milanovića iako on sam često vrlo laku upućuje uvrede drugima mi smo protiv toga da se njemu uzvrati uvredama. Njega ne treba uvrijediti, njega treba smijeniti. Točnije on sam treba dati trenutno ostavku na dobrobit ne samo sebe već prije svega cijele Hrvatske države koju i tako smatra slučajnom državom. Gospodine zastupniče, prije replike moram vas upozoriti na dvije stvari. Mogu li vas upozoriti u miru sad na dvije stvari? Prva stvar je da je u Hrvatskoj presumpcija nevinosti ustavna kategorija i temeljno ljudsko pravo, to je obveza sviju vas da poštujete. Drugo vaše arbitriranje o odlukama hrvatskih sudova jeste pokazivanje nepoštivanja hrvatskih sudova. Jedno i drugo nije korektno za govornicu. Vaša politička stajališta su legitimna, vi ste oporbena stranka i u to neću ulaziti ali ovo sam dužan zaštititi jer se radi o ustavnim temeljnim vrijednostima hrvatskog društva. Sada na vaše izlaganje imamo prijavljene tri replike. Prva replika i poštovani zastupnik Zlatko Komadina. vidim da ste čitali vaše izlaganje što znači da ste promašili temu s predumišljajem. Vi niste riječ rekli o imenovanju ministra turizma što je danas tema. drugo što sam želio reć rekao je predsjednik Sabora. Vi ste negirali pravni poredak RH izjavom o aboliranom četniku i o zatvorenom hrvatskom generalu. Tako da bih vas molio da se koncentrirate. Naravno da hrvatska javnost ima pravo čuti znati vaše stavove ali ne baš kod svake teme koja se ovdje raspravlja pa gospodin predsjednik je očito vrlo fin čovjek pa vas nije prekinuo i uzeo vam riječ jer kako on kaže javnost ima pravo znati, ali nakon ovoga svega što ovako diskutira se ne zna što će hrvatska javnost zaključiti. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Dinko Burić. Izvolite. **Burić, Poštovani kolega Komadina, hrvatska javnost će zaključiti ono što ona sama bude htjela zaključiti, ništa s predumišljajem rekoh vam imao sam i kraću i light verziju, jel se tako kaže na engleskom. Međutim nakon ovakvih istupa predsjednika opetovanih istupa, predsjednika hrvatske Vlade u Hrvatskome saboru prema zastupnicima kojima on odgovara, a ne zastupnici Vladi RH ja sam ja sam čovjek koji se priprema, onda sam imao i onu drugu verziju. Nadao sam se da je neću morati upotrijebiti ali imam ja i još i onu treću verziju, nju ću ostaviti za neku drugu priliku ako se nastavi sa ovakvim ponašanjem. Ovo što se događa sa našim predsjednikom Vlade ja zaista kažem da me sada već počinje ozbiljno zabrinjavati čak i kao liječnika. **Leko, Josip (SDP)** Nova replika i poštovani zastupnik Marin Jurjević. Kolega Buriću upravo ste ovom zadnjom rečenicom potvrdili ono što sam vam htio kazati, rekli ste da nećete vrijeđati. Vaš "govor" je bio festival vrijeđanja, izlijeva oholosti, drskosti i bahatosti to su sve izrazi s kojima ste častili premijera. Ponašate se kao božanstvo koje je sišlo s nema i dijeli lekcije. U ime koga? U ime amaterske folklorne skupine koja nosi naziv stranke? Ne, vi želite kazati da to radite u ime naroda. Pa kojega naroda? Kojeg dijela naroda? Koliko? Hrvatskog naroda? Hrvatski narod je dao Zoranu Milanoviću i koaliciji podršku koju vi o kojoj možete sanjati i još uvijek je ima toliku koju vi možete sanjati. Znate u Dalmaciji se pogrebnik zove picigamorto. Vi ste picigamorto koji traži mrtvaca pa ga ne može naći. Ponašate se kao pogrebnici, nemojte se vrijeđati **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani zastupnik Dinko Burić. Izvolite. **Burić, Dinko (HDSSB)** Sve što dođe od vas mene ne može uvrijediti odmah da vam kažem, možete slobodno pričati što god hoćete. Ja sam isti kakav sam i bio, govorim istinu, a onda kada ta istina boli onoga kome je upućena, e to je njegov problem, a ne moj. Bilo vam je smiješno i vrlo drago slušati kada sam tu istinu govorio pojedincima iz prethodne vlasti, pojedincima. Sada kada to govorim onim pojedincima koji to iz ove vlasti zavređuju svojim ponašanjem i svojim djelima sada vam to više nije smiješno, sada vam je to festival uvreda. Moja svaka riječ ima svoje mjesto, izrečena je na hrvatskom jeziku jer engleskim ne baratam da bih se trpao tamo gdje mi nije mjesto. Ali sam sve samo ne lešinar nego ono što vi nikada bili niti ćete biti gospodine Jurjeviću, istinski narodni zastupnik građana koji su me svojim glasom poslali ovdje u Hrvatski sabor, a stranka kojoj ja pripadam ponosi se folklornim obilježjima kraja iz kojeg dolazim, ponosi se i našim nošnjama. Meni je žao što u vašem srcu i u vašim mislima nema mjesta za nošnje iz kraja iz kojeg vi dolazite nego za samo za zvijezde petokrake. Brojim do 10 jer ovo zaista zahtjeva smireni odnos. Možemo mi nastaviti vrijeđati međusobno, možemo raspravu svesti na što god vi to želite ali ja vas uvjeravam da to nije pomoć hrvatskom narodu ni hrvatskim građanima. Jeste da se čuje svaka politička misao pa ako su lešinari i lešinari isto da se čuju i ja zato ne ispravljam, samo vas molim, molim vas u ime pameti, u ime političke odgovornosti svakog pojedinca da se suzdržite od kvalifikacija koje samo odnemažu hrvatskom društvu i hrvatskom narodu bez obzira jesu li crni, jesu li crveni, jesu li ovakvi ili onakvi, to neće donijeti kruh u nijedan dom. Ja vas lijepo molim. Sada replika poštovane zastupnice Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kažete gospodine kolega da sam ja vas uvrijedila. Istina svatko može nekome učiniti nevolju ali za sramotu je svatko sam odgovoran pa tako i vi za svoju. Kada ste ovuda prolazili ja vama na engleskom govorim biste li sa mnom razgovarali, a vi nešto dobacujete na mađarskom. Pa ako ste s takvim znanjem i s takvom samouvjerenošću kritizirali napretke odnosno nazatke same Vlade onda mogu zamisliti kakvo vaše znanje i po tom pitanju stoji. Istina je to da bi se svatko može reći da nešto ne valja i da netko ne valja i da neko njegovo znanje ne valja i da njegovi uspjesi ne valjaju, to svatko može reći, ali da bi se nešto pohvalilo i uočilo zato morate imati određeno znanje. A onda se vratimo i zaključimo to i time da vi govorite o svojoj istini dakle o prije, vi ste čovjek koji uvijek govori istinu, to je onaj poznati sofizam koji ako ste išli u gimnaziju možete se sada prisjetiti. A znate što je, istina je to da u našem društvu i to je najveći problem koji se ne tiče samo vas nego svih onih koji se drznu govoriti istinu, a premijerova dužnost i dužnost Vlade u cjelini a i nas je da govorimo istinu. Danas kada govorite istinu u najblaže možete proći sa takvom ocjenom da nemate kućnog odgoja što je katastrofa, ali mi se od toga ne smijemo i nećemo umoriti. I još nešto da završim sa hrvatskim. Vi ste sami rekli da ne znate engleski ali biste trebali znati hrvatski pa ste tako rekli dobrobit sebe, a trebali ste reći svoju dobrobit.

rekoh vam ja ne možete me uvrijedit, ali kad je u pitanju poznavanje jezika ja se ponosim time što hrvatski jezik poznajem i govorim ga sasvim normalno i dostojno takvog govora ovdje u Hrvatskom saboru za razliku od engleskom u Europskom parlamentu. No nisam ja kriv što ste vi osoba koja se voli, kako to narod naš kaže, trpati tamo gdje joj nije mjesto i mislite da ste znalac za sve, a ja se bojim da bi mogla za vas vrijedit ona izreka ali nisam siguran no sad počinjem sumnjat da možda i vi spadate u tu kategoriju ljudi na koju se može primijenit izreka "bolje je biti znalac u jednom području nego neznalica u deset". **Stazić, Nenad (SDP)** Za riječ se sada javio premijer Zoran Milanović. Izvolite. Meni nikad nije bilo smiješno ono što ste govorili kolegama iz HDZ-a ranije, bilo mi je muka jer tu ima previše mučnih stvari i tajni koje ne znamo, ali zabavno mi nije bilo, preteške su to teme da bi bile zabavne. Radi ovih stvari koje ste ovdje govorili u Europskom parlamentu bi vam uzeli riječ, od nas neće, možda i bolje tako. Međutim samo vi tako nastavite, prozivajte prozivajte ljude zbog kaznenih djela za koja ne da nisu odgovorni nego nije podignuta ni optužnica, ne znam postoji li istraga što se dogodilo prije puno godina, što nema veze s ovom vladom, ako se uopće dogodilo. Ja sad neću na Ja sad neću na predsjednika vaše udruge i njegov slučaj jer to je ono traumatično, čime navodno mi traumatiziramo Hrvatsku. Ali imate u svojim klupama dva čovjeka koji su pred hrvatskim sudovima pravomoćno i nepravomoćno osuđeni zbog kaznenih djela pekunijarne prirode, novac. Tu sjede kraj vas inače, sad ne. Jedan zato što je krao na naplatnim kućicama pa je nakon toga morao izaći iz SDP-a, a kod nas ljudi izlaze zbog nekakvih standarda, možemo se mi nekada i zabuniti. A drugi zato što je potplaćivao suce Vrhovnog suda i to priznao. I dalje je saborski zastupnik, predlagali ste ga čak za čelno mjesto u odboru prije godinu dana pa ste onda ipak odustali od toga jer, neću prepričavat razgovore, to nikad ne radim. Eto to ste vi, dakle ne podsmijeh nego ustvari mučnina na temelju svega onoga i to mučnina mene koji moram imati želudac obložen kevlarom protiv, aktivni oklop moram imat u želucu da bi radio katkad ovo što radim. Uspjeli ste načet taj želudac, to je to. Dakle nemam ja vama ništa više za reći, samo vi nastavite tako, izmišljajte stvari, govorite da ja vrijeđam druge ljude. Pa ja ovdje ne radim ništa danas nego reagiram na komentare svojih kolega u Saboru jer mi smo kolege, ja sam izabran u Sabor koji se ne bave temom, zaista se ne bave temom. Mislim vi možete u nekakvom diskursu radit određene otklone i tumačit što je tema, a što nije tema. Ovo nije tema današnje rasprave, ali mi ne uzimamo očito kao Sabor za to riječ i to je tako. Ali naprosto odgovaram na ono što vi želite da dopre do hrvatske javnosti. Kada govorite u ime hrvatskog naroda što je riječ i fraza koje se laćam sa velikom nesigurnošću, odnosno sa velikim oprezom jer nisam nikad siguran imam li pravo to reći, vi to tako olako potežete da je to prava milina. Za vas glasa nekoliko postotaka hrvatskih birača na izborima, to je mandat s kojim ste došli u Sabor. Pozivat se na hrvatski narod to nije pošteno, to nije fer. Nije vas izabrao hrvatski narod, izabrali su vas birači, birači su vas izabrali. A i mene su izabrali birači, mada bez glasova pripadnika hrvatskog naroda ne bih postojao kao političar i kao premijer, niti itko od nas. I manjine su nas izabrale i Srbi, gosti, čemu se vi tako slatko smijete i oni za kojega sam jučer rekao, a koga ovdje opet nema kao što nije bio ni na raspravi o proračunu, na raspravi o proračunu, ne na glasovanju o proračunu i njemu je to bilo tak smiješno i tak zabavno i tako se slatko nasmijao kad su ga tražili da prokomentira šovinistički ispad da ja iz toga ne mogu izvući nijednu drugu konstataciju nego da se ta osoba, ono što ste vi sami ponovili, ja jučer rekao, a više neću ponavljati jer riječ je malo gruba ali nije uvredljiva. Dakle to nije samo gesta i grimasa, to je sadržaj, sadržaj prijezira, podsmijeha prema činjenici da je saborska zastupnica i kandidat za Europski parlament na zajedničkoj sestrinskoj listi, kolo sestara, izrekla takvu groznu stvar. Pa nismo to mi rekli, to ste vi rekli, to su rekli ljudi koje politički podržavate i ja ću o tome jasno govoriti, da i prijetit ću ljudima riječima zato što nemam ništa drugo niti prijetim. Dakle upozoravat ću jer imamo čistu savjest, jer nemam drugog instrumenta utjecaja jer nismo umreženi na način na koji ste vi umreženi, umreženi smo tamo gdje treba biti, gdje je to politički legitimno i ne mogu drugačije funkcionirati. Ne zovem, ne prijetim, ali tražim rezultate i u javnim poduzećima i kada su u pitanju raznorazna komercijalna oglašavanja u javnim, sve mi to radimo i rezultati će doći i neću se nikad pozivat na hrvatski narod čiji sam pripadnik nego na hrvatske građane unutar kojih su i hrvatski narod i srpski narod i Talijani i Mađari i da ne idem dalje da se nitko ne uvrijedi ima ih dosta. Eto to smo mi. A što ste vi to ste pokazali.

ohladite. Ja znam da vam je frka, ali kaj vam ja mogu. Dakle, članak 216. kaže omalovažava ili vrijeđa predsjedatelja i druge zastupnike. Gospodin predsjednik hrvatske Vlade si je uzeo za pravo da vrijeđa zastupnike kojih nema ovdje. A inače što se tiče boravka u Saboru on je opće poznat kao netko tko je boravio ovdje i onda su svi ortopedi u Hrvatskoj imali problema jer su morali prepone liječit poslije toga. Članak 216. nije prekršen niti je mogao biti prekršen. Članak 216. kaže ovako: "Zastupniku se izriče opomena." Govorio je premijer. Dajte pročitajte Poslovnik, probajte ga shvatiti, pa ga onda primjenjujete. Nastavljamo sada sa replikama. Prvo Dinko Burić, izvolite. **Burić, Dinko (HDSSB)** Zahvaljujem. Poštovani gospodine predsjedniče hrvatske Vlade. Podsjetit ću vas vi ste povrijedili Ustav svjesno ili nesvjesno. Republika Hrvatska u izvorišnim osnovama to piše nije država birača niti hrvatskih građana. Republika Hrvatska je nacionalna država Hrvatskoga naroda i država pripadnika nacionalnih manjina. Toliko o tome. Uvrijedili ste i one glasače koji su glasovali za moju stranku kad su nas poslali ovdje u Hrvatski sabor, jer ste rekli da nije nas izabrao Hrvatski narod nego birači. Oni su Hrvatski narod. Kad je u pitanju nešto što ste rekli ja se slažem sa pojedinim izjavama koje su dane, ja samo moram reći ja sam samo korigirao u jednoj riječi izjavu dotične zastupnice. Zaboravila je reći abolirani. Sve ostalo je točno. Međutim, vama ću na kraju reći ipak je izgleda moja rasprava liječničkim rječnikom rečeno malo anestezirala vaš nastup. I na kraju moram reći poslije opetovanih uvreda sjetio sam se one izreke o čovjeku i razlomku. Kako je čovjek kao razlomak u brojniku je ono što čovjek jest, u nazivniku je ono što čovjek misli da jest, pa matematičkim pravilom što je nazivnik veći vrijednost razlomka je manja. Kod vas čini mi se da je brojnik minimalan, nazivnik maksimalan, a vrijednost razlomka mizerna. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala. Uvaženi zastupniče, kolega Buriću. Da ste govorili još 15 minuta u vašem govoru bi bilo više izreka nego u Gorskom vijencu. Pola govora su izreke, od toga ih je 90% neautoriziranih, pa bih vas molio malo da date porijeklo, etimologiju, odnosno povijest tih izjava jer u biti samo govorite u izrekama. I o tome postoji jedna izreka koju sad ovdje neću izreći. Ali samo vi tako nastavite. Stvar je u tome što ja mogu pogriješiti i u buduće mogu pogriješiti u izrekama, ali ih ne izmišljam za razliku od vas.

jednu seriju vrijeđanja. Gospodine Milanoviću vi ste to i sami potakli govoreći iz visoka, bahato. Snašli ste evo snage ponovno pokušat obranit ono što je neobranivo. Uvredu koju ste ovdje izrekli ne samo meni nego i iseljenoj Hrvatskoj i to sada želite braniti. Vidite, tu je razlika. Ja vama nikad ne bih rekao da vi ne volite Hrvatsku. Ja ću vam reći da vi loše vodite Hrvatsku. I ono što ste mogli reći bilo je izreći hoćete ispriku zbog toga i ona bi bila prihvaćena. Kao što mi je bilo drago što su i kolege iz SDP-a pa i neki članovi Vlade osobno me nazvali nakon te vaše uvrede i ispričali se i rekli su nismo mi takvi. I ja tu ispriku naravno i prihvaćam. To je ta razlika. I to je ono što moramo mi danas pokazati, da možemo raspravljat argumentima, a ne ovako kao što ste vi danas ponovno krenuli uvredama na osobnoj razini. Na repliku odgovara premijer Zoran Milanović. **Milanović, Zoran (SDP)** Pa fascinatno je kako ste mirnoćom Hanibala Lehtera sve ovo ispričali. Ništa od toga nije istina, ali to vas previše ne uzbuđuje. Nitko vas nije uvrijedio, niti vam je rekao ikada. Postoje stenogrami u ovoj kući, da ste, da ne volite Hrvatsku nego sam rekao i ponovit ću sad opet ovdje pa nek' svi pozorno slušaju i to kao otac djeteta koje nije rođeno u Hrvatskoj. Dakle, to je potpuno izmišljena tema, to nisam rekao. I dobro vas poznajem, i osobno i profesionalno i vrlo dobro znate što ja sve znam.

Toliko vas ubija mogućnost da netko kaže ono što čak i vi znate da je istina, a istinu prezirete. Dakle, rekao sam da ne razumijete Hrvatsku. To mogu reći i Hrvatu koji je ili Srbinu koji je ovdje rođen i živi cijeli život. I što se tiče inače toga da me izabrao hrvatski narod, izbori su gospodine Buriću digresija tajne. Ne znam tko me izabrao, ne brojim, ne prebrojavam, ne šaljem na analizu. Izabrali su me građani. Bez obzira što smo mi država hrvatskog naroda kojem pripadam kao i svi moji preci i zato s tim nemam kompleksa, miran sam s tim pred sobom, netko pred Bogom, potpuno miran. A vas ću isto pitati hoćete li se odreći razlike u plaći jer ste se fino pozicionirali na listi, radili ste kod predsjednice Vlade i primali deviznu plaću koju vam je ona velikodušno i vjerojatno dobronamjerno davala kao jedini diplomat u povijesti hrvatske diplomacije koji je kao fol bio u Bruxellesu, a obitelj mu bila u Zagrebu i primao plaću u eurima. i netko tko je puno važniji od vas, a to je Vladimir Drobnjak koji je zaista bio glavni pregovarač. To je pošteno? Ja ću vam reći što je to, to je pogrešno. To je protuzakonito i to je neetično. I to zna cijelo Ministarstvo vanjskih poslova. I svoju ste šeficu doveli u zabludu. A ovo drugo,

Poštovani gospodine potpredsjedniče u svom poznatom nastupu predsjednik Vlade je danas rekao da je on zastupnik u Saboru. Pa s obzirom da tako rigorozno tumačite Poslovnik onda zahtijevamo da kad izriče uvrede kolegama zastupnicima da mu barem izreknete opomenu. Što se tiče radnog odnosa kolege Stiera u vrijeme kad je radio dapače bio je potpuno zakonit i transparentan za razliku od angažmana vaše supruge koja je zaposlena sada kad ste vi predsjednik Vlade RH u jednom od naših ministarstava.

Pa kada govorite da vam jedino ostaje prijetnja riječima koja kao jedino oružje vam ostaje kao odgovor na šovinističke ispade ja se pitam zar svi vaši gafovi, lapsusi, improvizacije ili stvarno uvjerenje o tome da je Hrvatska imala građanski rat ili je to možda politički stav SDP-a kada govorite da svi oni koji nastoje vam odgovoriti, ispraviti vas, upozoriti, za vas su u vašem histeričnom napadu crnokošuljaši, bezveznjaci, seljaci ili nekim drugim riječima želite upriličiti uvrede kao što i danas u ovom Visokom domu govorite da mi vjerojatno ne znamo što ste vi rekli. Zgrožene hrvatske branitelje nazivate crnokošuljašima. Zar to nije šovinistički ispad i aludiranje na fašizam? Pitam vas zašto u vama ne postoji stvarno ono što piše u Hrvatskom ustavu da je taj Domovinski rat bio bio pravedan, obrambeni, osloboditeljski? Zašto niste pročitali zaključke od 8. listopada koje je donio Hrvatski sabor pa bi tada znali da je proglašena oružana agresija od strane Republike Srbije i tzv. JNA na Republiku Hrvatsku? Zašto uspoređujete Finsku sa Hrvatskom kada i u toj Finskoj je bio građanski rat u kojoj je 37 tisuća mrtvih bilo? Zašto želite da svi koji vam odgovore, koji se zgroze nad vašim izjavama, koji osude ili koji vas upozore na greške nisu dobrodošli u vašem svijetu? Budite realni, ispričajte se i recite da pogriješio sam i pogriješio sam prema svetinji, prema Domovinskom ratu. … /Upadica Stazić: Vrijeme, kolega./… **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara premijer Zoran Milanović. Čekajte, vama da se ispovijedam? Pa govorite kao svećenik, toga niste dostojni. Jer to shvaćate kao uvredu. Gospodo draga pa čujte ja uvijek uđem ovdje sa dubokim čvrstim stavom ali ljudi smo, kolebljivi smo, da neću reagirati na ovakve ispade međutim uvijek reagiram. Možete napraviti analizu tko je koristio koje izraze, naročito ove druge dvije kako ste rekli to su ljudi seljačine i to vi govorite, to je vaš rječnik, ja to nisam nikad upotrijebio ni za koga. Jednu drugu riječ jesam, crnokošuljaši. Neka promjene košulje. Jer crna košulja za mene, a naročito kada je zajedno u kompletu u borbenom kompletu sa ideologijom ima određeno značenje. I nije isto kada je nosim ja i kada je nosi netko drugi, i kada je nosi Šime Lučin. I vrlo dobro znate na što sam aludirao i imam problem s tim. Imam problem i to ću otvoreno reći, a vi time manipulirate nepošteno. I što se tiče građanskog rata, vidim da ste i vi postali ekspert za građanski rat, za bitku za … /Govornik se ne možemo o tome razgovarati ali to nikog ovdje ne zanima. Dakle, ja svima onima koji mi govore da je Hrvatska imala građanski rat kažem da nisu u pravu. Svima onima koji mi kažu ali gledaj 250, 300 tisuća hrvatskih građana srpske nacionalnosti se pobunilo protiv Hrvatske države na hrvatskom teritoriju i to je trajalo 4, 5 godina. Ja im opet kažem da nisu u pravu. Ja im opet kažem da griješe jer Ja im opet kažem da griješe jer da to naprosto nije moje uvjerenje. Kad mi kažu da ako negiramo da je to građanski rad, a ja kažem a tko se onda pobunio na hrvatskom teritoriju, pa nisu li to, to su naši građani. Ja i dalje tvrdim da to nije građanski rat,

(SDP)** Hvala. E sad, ja dugujem ispriku kolegi Stieru jer sam krivo razumio njegovu gestikulaciju, prijavio se za povredu Poslovnika, ali sam bio uvjeren da je tu povredu prepustio kolegi Mlakaru koji se također javio, pa s jednim zakašnjenjem evo pozivam kolegu Stiera da iznese povredu Poslovnika. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa povreda članka 216. i uz obrazloženje da je tu doista gospodin Milanović zavrijedio da dobije opomenu. Iznio je niz neistina i uvreda. Što to znači, znam ja o vama nešto, znam sve o vama, šta imate neki tajni fail iz neke službe, što je to, koji je to način komuniciranja. Da li je ovo pitanje o mojoj službi u Ministarstvu vanjskih poslova, pa to ste naručili nekad dok ste bili u oporbi od kolege iz SDP-a da postavi pitanje. Dobio je apsolutno kompletnu informaciju i onda kad je proučio i vido da je sve zakonito čovjek je imao dignitet javio mi se i rekao je žao mi je što sam postavio uopće to pitanje, sve je u redu. Zar to nije primjer koji bi trebali i vi gospodine premijeru slijediti, dakle, nemojte. Kolega Stier, nema povrede Poslovnika, ništa nema uvredljivo u rečenici: "Ja znam sve o vama." Tu ništa, ničega uvredljivoga nema, ali gledajte ne možete u replikama vrijeđati čovjeka a ne dopustit mu da vam na te replike odgovori, to naprosto nije fer. U ovome, u ovome …/Upadica se ne čuje./… kolega dakle ovako nema povrede Poslovnika, vi se sada trebate obratiti Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav ako to ne učinite nemate na ovoj sjednici više pravo isticati povredu Poslovnika, jel vam to jasno? Je, dobro. Nastavljamo s raspravom po klubovima i pozivam kolegu Damira Kajina da govori u ime Kluba nezavisnih zastupnika.

podržat ću gospodina Lorencina. Zašto je gospodin Lorencin dobar izbor? Mi se dugo znamo, bili smo u istoj stranci. Gospodin Lorencin je dobar izbor između ostalog jer nije iz hotelijerskog sektora, zato jer ne dolazi ovdje u Parlament iz ovih velikih kompanija. Da, upravo radi toga jer ne dolazi iz tih velikih kompanija, a ja smatram da je on dobar izbor. Zašto? Zato jer nikome ništa nije dužan. Veliki hotelijerski sektor, htjeli to mi sebi priznati ili ne, kako ga ja pratim je interesna grupacija parekselans. Svi znate kako se dogodila privatizacija u tom hotelijerskom sektoru ili u turizmu. Znači najprije su bili revalorizirani krediti poslovnih banaka, pa onda su uslijedile privatizacije, pa onda su došli pifovi i sad da ja ne nabrajam sve te istarske firme koje su naprosto prošle tu "tranziciju". Znači izbor nekoga tko nije u tom sektoru, ja mislim da je Hrvatsku bolji i usuđujem se reći i pošteniji izbor. Zašto? Ponovit ću po drugi puta, zato jer gospodin Lorencin nije nikome dužan, niti je bio na njihovoj plaći niti je dobivao bonuse iz tog turističkog sektora. Točno je i ono što su neki rekli sa lijeve strane, ova Vlada je za turizam učinila izuzetno mnogo npr. smanjila PDV, točno i gospodin Šuker kao ministar financija ako se ne varam 2006. na organizirane dolaske isto tako je smanjio PDV sa tada tada 22 na 10%. No, bez obzira na sve i to isto treba imati na umu, prihod od turizma 2012. bio je, svi govorimo u najboljoj mogućoj turističkoj sezoni od pamtivijeka na ovamo. Bio je 600 milijuna eura manji nego 2008. godine, 7,8% manji bio je prihod 2012. nego 2008. godine, po podacima Hrvatske narodne banke. Ili 2008. prihod u turizmu bio je 7,4 milijarde kuna, 2011. 6,6 milijardi kuna, 2012. 6,8 milijardi kuna. Istra je 2012. ostvarila negdje oko 200 milijuna eura manji prihod nego 2008. godine i tu možda najbolje vidimo, ja bih rekao težinu krize u kojoj se nalazi ova zemlja i utoliko onda nemojte zavidjeti niti na premijeru ili ovoj Vladi viza vi problema sa kojim se nose. To je prvo što želim reći. Drugo, što smo znači za taj turizam učinili 2012. godine? Smanjili smo taj PDV na 10%. Rekoh prije, prvi puta ga je smanjio gospodin Šuker. U pravilu PDV smanjuju ministri financija, svi ministri turizma jasno zagovaraju taj To je negdje oko 500 milijuna manje u državnom proračunu. Ja ću reći ovako za saborskom govornicom da to ne bih učinio, ja se slažem PDV na turizam treba biti kao što je u našem okružju, ali zašto to ne bih učinio, da li je itko spustio cijenu kavi u našim restoranima, nije. DA li je spustio cijeni marendi nije, ručku nije, večeri nije. Prema tome, bilo bi možda daleko bolje da se PDV spustio na hranu onim najpotrebnijima ne na hranu u restoranima možda za drvoprerađivače, na tekstil no dobro. Manji PDV zasigurno treba pozdraviti. Privatizacija, o čemu je govorio i gospodin Darko Lorecin u nekim svojim zadnjim intervjuima, Živogošće, Kupari itd. da Brijun rivijera onako kako je to postavljeno, ne. To valja definirati. Država je vlasnik ako se ne varam dvije trećine sustava ili tvrtke lokalna samouprava jedne trećine. Od 2003. ili 2004. do danas je isisano nekoliko desetina milijuna kuna. Dosta toga. Ja mislim da jedan dom umirovljenika manji daleko potrebniji nego recimo ovako ustrojena tvrtka. Centar za borbu protiv droge najveći problem ima u Istri također je potrebniji recimo od toga. predlažemo da se ukine taj topli pogon za zaposlenike broj 1 tako ću ga ja nazvati i da im se priključi odjeli lijepo za turizam. U 23 godine od 90-te do današnjeg dana u Istri je sagrađeno 4 nova hotela. Dva hotela je sagradio Adris u Rovinju, dva su sagrađena u Umagu ili na području bivše Bujštine. Do 1990. godine na prostoru županije Istarske sagrađeno je 72 hotela. Ono što je učinjeno do 90-te godine između ostalog i u turizmu ja se usuđujem reći da je bilo naprosto epohalno. Slažem se, znamo kakav je to bio sustav. Bilo je isključivosti, bilo je negiranja, nacionalnog izraza ali to je isto neki period kad se zemlja industrijalizirala, elekreficirala ne znam kad je izgrađeno nekih 400 tisuća stanova, kad je postavljena hotelska osnova. U tom periodu do 90-te na prostoru ondašnje SFR Hrvatske, današnje Hrvatske svejedno sagrađeno između 250 i 300 hotela. Od 90-te na ovamo ako je 20 puno sam zapravo rekao. Apsolutno za investicije i stranaca ali prvi koji moraju investirati, moraju investirati naprosto domaći hotelijeri. 700 milijuna kuna ostvarili su do devetog mjeseca dobiti znači, pri oporezivanju Istarske tvrtke, 2012. u Istri nije sagrađen niti jedan novi hotel, 2013. neće biti sagrađen niti jedan novi hotel, 2014. neće biti sagrađeno. Da li će možda tamo negdje 2015. vidjet ćemo. To je znači Hrvatska, to je danas Istra. Ako je tako u Istri bojim se da je drugačije, da ništa drugačije nije ni drugdje. Dapače možda još i teže. I zato i pozivam i te hotelijere u Istri dajte ulažite jednostavno investirajte. Riješeno je turističko zemljište, opet ne do kraja. Nemamo tih odluka da i oni konačno počnu plaćati onu cijenu po kvadratu kao što na primjer za zakup poslovnog prostora plaća tamo na nekoj javnoj površini svaki trgovac, svaki ugostitelj, svaki kamper i tome slično. Revitalizaciju unutrašnjosti Istre, znate kome treba zahvaliti. Treba zahvaliti ovom sustavu malih općina koje su formirale ili koje su nam se dogodile tamo 93. jer je odjednom na tisuće ljudi počelo naprosto brigu brinuti o svojim sredinama. Ne pojedinac nego te male općine. To je druga stvar da li trebamo omogućiti pod navodnicima načelnicima do hiljadu stanovnika da budu profesionalno zastupljeni ali sam uvjeren da toga ne bi bilo da bi danas i unutrašnjoj Istre bitno drugačije izgledala. Ja sam uvjeren da je gospodin Darko Lorencin dobar izbor. Između ostalog znate i zašto iz toga što je premijer pokazao a vi možda pratite to naše političke nastupe u Istri. Znači premijer je pokazao da nema ništa protiv IDS-a a gdje li protiv Istre i sad vi za vi istarske javnosti ću reći da ove godine Istra ili u Istru se ulaže negdje oko 2 milijarde kuna javnog državnog novca. Recimo tako da ga ja to nazovem proračunsku, van proračunskog više nego što se ulagalo 2011., 2010., 2009. ili neke ranije godine. To je ipsilon, to su jamstava za bolnicu koja kreće, to su kampusi, to je 520 milijuna za ceste za vodu. Od tih 520 milijuna kuna, 500 milijuna kuna ide tamo gdje su gradonačelnici iz redova IDS-a, 20 milijuna gdje su gradonačelnici iz SDP-a, Vrbani, Umag, 300 milijuna kuna sada ide za ove brodove, trajekte za Uljanik, sanirana je opća bolnica sa negdje oko 250 milijuna kuna i zato pozivam i svoje bivše kolege dosta tih separatističkih ratova s političkim Zagrebom. Sve u svemu nitko oko mene ništa nema protiv izbora gospodina Lorencina. Neki imaju, ne ja osobno, ja čovjeka ni ne poznajem. Oko predloženog zamjenika ministra turizma rekoh meni je svejedno tko će biti, ne poznajem čovjeka. Ovi drugi imaju određene rezerve, vjerojatno zbog Brijuni Rivijere i onoga i odnosa koji se dešavao na toj relaciji sa nekim načelnicama ili gradonačelnicima. Ja ministru želim jasno svako dobro. ja bih volio da uspije. Zasigurno će i ove godine devizni prihod od turizma i broj noćenja biti cirka 3, 4 % no što je bio prošle godine ali još uvijek nećemo dostići devizni priljev iz 2008. godine. Priče o strategiji turizma, o 20 tisuća ležajeva do 2020. na Istru bi trebalo otpasti 7 tisuća ležajeva, to je 50 hotela. Ja mislim da su to u najmanju ruku pretjerivanja. Ministru je rekao do 90. sagradili smo 72 hotela, e da ja vidim tko će sagradit 50 hotela do 2020. Ministru trebamo pomoći. Ja mislim da je interes svakoga tko sjedi u ovom Parlamentu da Vlada, resorni ministri budu jasno uspješni. Imat će posla, treba i preispitati ova predstavništva u inozemstvo, ovu zemljišnu rentu treba redefinirati, treba konačno to početi turistički sektor plaćati, morat će se nositi s ovim velikima a turizam jedan moćan sektor iza kojeg stoje banke, kapital onaj pretvorbeni prije svega PIF-ovi, tu je burza, tu su mediji, tu su skupo plaćeni PR agencije. Turizam u Istri je izuzetno jedna bitna grana, poslije industrije, poslije usluga, to je znači odmah treća grana po svom prihodu i ona će biti ubuduće kao i sada tretirana, ja kažem kao malo vode na dlanu. Imat će maksimalno povlašten položaj, ali isto tako pozivam hotelijere u Istri, dajte gospodo ulažite, nemojte iznositi dobit put Austrije, Liechtenstina ili ne znam zavisno od kuda su ovi koji su sudjelovali u pretvorbi došli u Istri. Pomognite, nemojte pomagati vlasti, nemojte pomagati lokalnoj zajednici pomognite građanima od kojih ste sve dobili i dajte u ovo teško vrijeme ostavite gro dobiti u Istri, odnosno Hrvatskoj, Dalmaciji, na Kvarneru ili gdje drugdje i jasno je svi ćemo vam maksimalno pomoći. po treći puta jasno podržat ću i osobno, jer mi je do toga puno stalo, dugo se znamo ja i Darko Lorencin, gospodina Lorencina pa ću se i ja pridružiti onim čestitkama povodom Svetoga Josipa. Na ovo izlaganje imamo prijavljene dvije replike. Prvo, poštovana zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo, kolega Kajin rekli ste da je predloženi izbor Darka Lorencina za ministra turizma dobar, argumentom, zašto je dobar zato što ne dolazi iz hotelijerskog sektora. Argumentum ankorntario, onaj bivši ministar dosadašnji koji je dolazio iz hotelijerskog sektora bio je loš iz razloga jer je dolazio iz hotelijerskog sektora. Ne sjećam se da sam vas čula da ste o tome raspravljali kada je bio prijedlog za izbor bivšeg ministra, ne sjećam se da ste glasali protiv toga. Rekli ste da je Darko Lorencin dobar izbor zato što nije dobio nikakav bonus od hotelijerskog sektora, pa zato nikome nije niti dužan. Točno je, čitamo u novinama da je bivši ministar dobio bonus od 800 000 kuna od hotelijerskog sektora, što znači da mu je cijelo vrijeme dok je bio na poziciji ministra tom sektoru bio nešto dužan. Nisam vas čula da ste o tome govorili. A sad je možda jasno zašto i kroz cijelo vrijeme mandata bivšeg ministra, a i Vlade premijera Milanovića nije provođen Zakon o turističkom zemljištu koji je na snazi, koji treba provodit pa će i ovu 2013. hotelijeri i kampovi besplatno koristiti najvrjednije zemljište u RH. A do tog, da toga nikog nije briga da u ovoj financijskoj situaciji i u ovoj konstelaciji se taj prihod za državu Hrvatsku ne ubere. I na kraju kažete da je izbor dobar, a nimalo vas ne smeta da je taj izbor pripadnik jedne stranke za koju vi sami govorite da se vodi kao mafijaška organizacija i ne smeta vas da je predloženi ministar kako ga je sam premijer pohvalio da je politički odgovoran i da je na vrlo visokoj političkoj dužnosti upravo u toj organizaciji za koju vi kažete da se vodi kao mafijaška organizacija. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku će odgovoriti kolega Damir Kajin. Kao Silicija i Kalabrija poštovana kolegice, nisam ja nikad rekao, točno je i glasovao sam i za bivšeg ministra turizma, a pogotovo nisam rekao da je gospodin Ostojić bio loš, da je loš bio izbor i siguran sam da ako je netko poznavao prilike u tom turizmu onda je gospodin Ostojić. Ali sam siguran da će gospodin Lorencin biti daleko slobodniji u definiranju odnosa, pa i kad je riječ o Zakonu o turističkom zemljištu od gospodina Ostojića. I zato taj izbor nekoga koji dolazi izvan turističke branše srcem i dušom pozdravljam, ako me nešto u međuvremenu ne demantira. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Kajin ja se doista čudim ovakvom vašem nastupu. Naime, vaš odlazak iz IDS-a obilježen je već čuvenom izjavom: "Da Istrom već više od 20 godina vlada mafija." Ako se zna da, a točno je da Istrom već 20 godina vlada IDS, a da je Darko Lorencin, protiv kojeg ja osobno nemam ništa, dapače i žao mi je da ova rasprava se, da je išla u ovom smjeru dok potvrđujemo izbor gospodina Lorencina, ministrom turizma. Ali ako znamo da je on bio dio tog istarskog IDS-ovog onda mi se čini da je takva vaša izjava u kontradiktornosti sa potvrđivanjem gospodina, sa davanjem podrške gospodinu Lorencinu. I druga stvar, također ste rekli da predlaganjem gospodina Lorencina premijer jasno daje do znanja da nema ništa protiv IDS-a. Ako nema ništa protiv IDS-a kako to onda tumačite da vama daje podršku, vašoj kandidaturi za župana kad vi sami nazivate IDS mafijaškom organizacijom i to je jedan od vašeg mota, vaš moto za nastupna ovim lokalnim izborima. Da sam bio na vašem mjestu, danas bi bio prešutio ovu raspravu i prepustio nekome drugome sa nezavisne liste da govorio o podršci gospodinu Darku Lorencinu. Kolega Kajin sada ste se javili za povredu Poslovnika. … /Upadica: Replika./ … Za to ste se javili prekasno kada je govornik završio. **Kajin, Damir (Nezavisni)** Ne, ne dizao sam i prije možda niste primijetili, sigurno sam dizao. Ajde odgovorite./ … Vrlo kratko da ne ostanem dužan gospodinu Bačiću. Nemojte se čuditi već slušajte što govorim, možda će to pomoći i HDZ-u u Istri. Možda jedino HDZ u Istri gori od nekih koje ja spominjem. Sada će nam stajalište kluba HDZ-a približiti poštovani kolega Gordan Jandroković. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani predsjedniče Vlade, uvažene kolegice i kolege. Odmah na početku izraziti ću žaljenje što se i današnja rasprava u prisustvu predsjednika Vlade pretvorila u jednu mučnu, tešku raspravu u kojoj ponovo nažalost od prvog čovjeka izvršne vlasti u Hrvatskoj slušamo uvrede ili izjave koje su na granici uvreda. Ponovo ovdje dolazi predsjednik Vlade kojeg je ovaj Sabor izbrao podučava zastupnike, docira im, moralizira. A ja ću pokušati kroz svoju raspravu pokazati da niste dosljedni i da nemate pravo govoriti na način na koji govorite. Prošlo je 15 mjeseci od izglasavanja povjerenja ovoj Vlade ovdje u Hrvatskom saboru. što možemo reći o tih prvih 15 mjeseci? Da je Hrvatska napredovala? Hrvatska nije napredovala, Hrvatska je nažalost nazadovala. Javnim prostorom danas dominiraju ideološki obračuni, umjesto konstruktivnih rasprava o tome kako popraviti stanje u hrvatskom gospodarstvu. Zaoštravaju se socijalni i politički konflikti, umjesto da zajednički tražimo rješenja za izlazak iz krize. Gospodasrska situacija je iznimno loša, nikad gora i ne nadzire se svjetlo na kraju tunela. Vlada dragi kolege očito nema vizije nema strategije, nema programa kako RH izvući iz krize i kako zaštiti životni standard naših građana. Čak je jedan od koalicijskih partnera predsjednik IDS-a gospodin Jakovčić iz čijih redova dolazi današnji kandidat za ministra rekao Plan 21 je mrtav. Dakle nakon 15 mjeseci možemo zaključiti da su pesimizam i tjeskoba zaista uzeli maha i da su se uvukli u hrvatsko društvo. I statistika je nemilosrdna poštovane kolegice i kolege. BDP je pao za 2% u 2012.godini iako je Vlada najavljivala početkom godine da će porasti za 0,8%. Danas imamo 375 tisuća nezaposlenih, 70 tisuća više nego na početku mandata ove Vlade, imamo inflaciju od gotovo 5%, investicija nema. I reći ću nešto što moramo ipak konstatirati s obzirom da ćemo danas odlučivati o povjerenju ministru turizma. Gospodin Lorencin bio je pomoćnik ministra koji je bio zadužen upravo za investicije, za stvaranje povoljnog investicijskog i poduzetničkog ozračja u RH, a to je jedno od područja koje je apsolutno doživjelo neuspjeh. To ne tvrdimo samo mi iz HDZ-a to je opća ocjena, ocjena i onih koji bi željeli investirati u Hrvatsku. Kreditni rejting spušten nam je na razinu smeća, porasle su cijene energenata u prvom redu plina i struje, povećan je PDV, sve je to dovelo do značajnog urušavanja životnog standarda naših građana. Nema naznaka oporavka to je ono što je najgore, naprotiv ide se s rebalansom proračuna. očekujemo ga vrlo skoro i ovdje u Parlamentu. Procjena rasta za 2013.bila je 1,8% evo sada već se govori o tome da će i ove godine biti gospodarski pad. Najavljuju se i već se provode i ovaj tjedan imamo odluku o smanjenju plaća u državnom i javnom sektoru. I ono št posebno brine, informacija o gospodarskim kretanjima HNB-a za 2013.godinu govori o nastanku krize i ne navješćuje oporavak. Čini mi se da u takvim okolnostima u nedostatku gospodarskih rezultata vlast sve češće pribjegava ideološkim sukobljavanjima i političku borbu nažalost seli na teren ideologija umjesto na raspravu o razvoju zemlje. Paradoksalno mi ulazimo u EU a društvene tenzije sve su veće. Vlada i premijer nas kontinuirano podučavaju, dociraju nam, moraliziraju o svemu i svačemu, čine sve drugo osim ono što bi trebali činiti, a to je naći rješenje za izlazak iz krize. Stoga i ne čude sve ozbiljniji zahtjevi za rekonstrukcijom Vlade, a sve je više zahtjeva i za raspisivanjem prijevremenih izbora. I zaista ako se ništa ne dogodi do ljeta ako i nakon ulaska RH u EU ne dođe do vidljivih pomaka HDZ će se isto tako zalagati za prijevremene izbore. Kolegice i kolege u ovih 15 mjeseci ovo je 4.put da glasamo o povjerenju jednom novom ministru i to isto tako nešto govori o kvaliteti i stabilnosti ove Vlade. Ja ću vas podsjetiti prvi koje je morao otići bio je ministar Komadina. Službeno je otišao zbog zdravstvenih razloga no iz izvora bliskih vrhu SDP-a pisalo je tada u tisku otišao je zbog nesnalaženja, nesposobnosti, zbog toga što ga premijer nije volio. Ministrica Holy bila je druga. Otišla je zbog neprimjerenog e-maila kojim je tražila ili sugerirala da se ne otpušta jedna osoba bliska SDP-u u trenucima kada su svi drugi iz HŽ-a dobivali otkaze bez argumenata i milosti. Tada smo čuli da je letvica podignuta jako visoko i bilo je to tada uredu. Ali ovih dana smo svjedoci e-mailova koji kruže iz središnjice HNS-a koji su svojim sadržajem puno opasniji, koji idu puno šire, koji Hrvatsku vraćaju ne znam koliko godina unazad. Ovo je jako simpatično od vas potpredsjedniče Sabora, pokazujete koliko držite do Hrvatskog sabora, koliko poštujete zastupnike, dobacujete iza leđa. Ovo je bez presedana u Hrvatskom saboru. **Stazić, Nenad (SDP)** ali ja ću nastaviti. Gospodin Stazić poznat po jeftinim ljetovanjima zbog kojih je nagrađen valjda pozicijom potpredsjednika Sabora evo po prvi puta valjda u povijesti ovog Sabora dobacuje zastupnicima iza leđa onako mučki, samo da se lagano čuje. Ali nema veze, nastavljam ja sa trećim koji mora otići potpredsjednik Vlade gospodin Čačić. On nije ni trebao doći, to smo govorili svi, to je europski standard da netko to je bio u takvoj vrsti sudskog procesa koji je u konačnici i osuđen na zatvorsku kaznu, on nije ni trebao biti potpredsjednik Vlade, a evo danas gledamo ga predaje liste za Europski parlament i poziva se na europske standarde. Zaista to je to što Kukuriku koalicija nudi hrvatskim građanima. I evo četvrti odlazi ministar Ostojić, odlazi zbog sumnje u zlouporabu položaja i moguću političku korupciju. Što reći, vidjet ćemo što je od svega toga točno, ali čovjek se povukao, pokazao je možda i više morala od nekih SDP-ovaca umišljenih, prijetvornih koji svoja pravila nameću, koji svoja pravila ističu kao jedina ispravna, ali u praksi je to nešto sasvim drugo. Mogli smo zato danas raspravljati možda i nekom od drugih ministara, ali vjerojatno će doći i njihov red. Zašto spominjem sva četiri slučaja, zašto ne spominjem samo ministra Ostojić? Zato što sva ta četiri slučaja pokazuju između ostalih slučajeva i afera koje nam se događaju gotovo na dnevnoj osnovi, da ova Vlada nije niti poštena niti moralna na način na koji bi to želio pokazati premijer Milanović. On dnevno moralizira, poučava nas političkoj kulturi i demokraciji, a ne vidi ili ne želi vidjeti da pada pozlata sa imidža koji je želio graditi, da pada pozlata sa imidža nekorumpiranih, poštenih, moralnih ljudi koji su dobili vlast vlast upravo kritizirajući takve pojave koje su se bile događale i mi od toga ne bježimo. Nažalost, naš premijer ne vidi da ljudi, da ova Vlada nije druga i drugačija, ona nije sposobna, to je već notorna stvar, ali ona nije ni poštenija, nije ni moralnija niti imuna na zlouporabe političkih položaja, partijsko kadroviranje i I s tom konstatacijom dolazimo do današnjeg događaja, do izglasavanja povjerenja novom ministru turizma gospodinu Darku Lorencinu. HDZ neće podržati njegov izbor, ne zbog njega osobno, o njemu nemamo dovoljno informacija, ne poznajemo ga dovoljno dobro. Ali nećemo ga podržati zbog svega onoga što je prethodilo njegovom izboru, zbog politički nenormalnog ponašanja čelnika SDP-a i IDS-a koji se javno vrijeđaju, politički se proždiru, vode bitku do istrebljenja u Istri, a ovdje odabiru istog ministra. I ne mogu vjerovati, slušam kao da su u idili izlaganja kolega iz IDS-a gospodina Kajina, da nema novina, da nema televizije rekli bismo da zaista ne postoji nikakav problem. Ali svi oni koji prate politiku u zadnjih 23 godine ovdje u Hrvatskoj teško da su vidjeli veće političke prevrtljivosti i nedosljednosti od ovog ministarskog izbora i ponašanja SDP-a i IDS-a. Nema više zajedničkog programa kao što kaže gospodin Jakovčić, Plan 21 je mrtav, nema zajedničkih vrijednosti i projekata. Postoji jedino želja da se obrane političke pozicije i političke fotelje, a ja ću to potkrijepiti sa citatima. Žao mi je što nema ovdje kolege Kajina koji kaže ja sam 20 godina bio na neki način small criminalist, ali nisam nikada zapravo pripadao toj zločinačkoj organizaciji. Neka nas jednostavno već jedanput prestane Jakovčić vrijeđati, on je taj koji IDS doslovce vodi kao mafiju jer tu ima svega, od onog bijelog pa do toga da je Jakovčić javnim novcem preuzeo medije, da kontrolira državnu upravu, da je sve umreženo, slušajte ovo, od policije do sudstva i tome slično. Istrom se upravlja kao nekada Kalabrijom i Sicilijom. Što kaže Jakovčić na to? Bilo je uvijek mešetarenja sa zemljištem na hrvatskoj obali, u tome su sudjelovali i neki drugi poput Žufića ili Kajina, rekao je dodavši da svatko tko je nešto pogriješio mora odgovarati, a istraga će pokazati tko je kriv, a tko ne. I još nešto kaže gospodin Jakovčić, preko SDP-ovih golubova listonoša dobivao sam nemoralne ponude da ipak dođem na njihovu listu za Parlament Europske unije. Tako su me htjeli smiriti, ali s Ivanom Jakovčićem ne može se trgovati, kakav bih ja bio čovjek. A onda još kaže, pa SDP je podržao Kajina za kandidata za župana dok je on još bio potpredsjednik IDS-a. Za veliku stranku poput SDP-a, slušajte sad SDP-ovci, to je nizak udarac ali i nemoralno ponašanje. Stranka koja drži do sebe i koja se smatra poštenom to ne smije raditi. Dakle dvije koalicijske stranke drage kolegice i kolege javno se prozivaju za mafijaštvo, nemoral, nepoštenje, čak i šmrkanje kokaina, zlouporabu sudstva, policije, državnog aparata, mešetarenje sa zemljištem, ali ipak ostaju zajedno. Naš današnji kandidat za ministra kako čujemo bit će i na listi gospodina Ivana Jakovčića za Europski parlament. Pa to se čini kao neka šala, ali nije šala. Zato se gospodine Lorencin o vama stvara dojam da s vama ne postupaju korektno i ljudski. Stvara se dojam da se gospodin Milanović i gospodin Jakovčić s vama nabacuju kao da ste neka stvar. Oni preko vas vode svoje osobne i stranačke ratove. A pitanje i za vas kolegice i kolege iz SDP-a vaš kandidat za istarskog župana gospodine Kajin optužio je Ivana Jakovčića i IDS da su mafija. Lorencin dolazi iz redova IDS-a, iz te organizacije. Zar ćete vi zaista podržati nekoga za koga vaš kandidat za župana tvrdi da dolazi iz mafijaške organizacije. Ako hoćete kako ste to onda bolji, pošteniji, moralniji i drugačiji. Hvala vam lijepo. Poštovani potpredsjedniče, ha moram se javit makar sam dosta već replicirao s obzirom da sam izrijekom spomenut u izlaganju gospodina Jandrokovića vezano za nepripremljenost ili nesposobnost za vrijeme ministarskog mandata, pa bih samo skrenuo pažnju da u tri mjeseca nekog posla teško da možete ikoga ocijeniti kao sposobnog ili kao nesposobnog. je prvo. A što se tiče pripremljenosti moram vam reći zašto smo između ostalog mi danas i naša Vlada u ovoj situaciji? Zato kolegice i kolege što kontinuiteta projektnog uopće bilo nije. Naime, vi niste pripremili skoro ništa što bi se moglo u kontinuitetu nastaviti realizirati. Podsjetit ću vas kako ste vi naišli kad ste naišli 2003., odnosno 2004. Bio je u tijeku investicijski ciklus u cestogradnji koji je započela Vlada Ivice Račana i zapravo pod operativnim vođenjem upravo gospodina Čačića. I taj ciklus i ta osposobljenost javnih poduzeća se je nastavila kroz vaš mandat, odnosno dva mandata, ali ona je i dovela upravo do toga da ste to toliko toga išli raditi bez ekonomskih uporišta da me tu opet ne bi citirali ovi neki drugi koji kažu da li trebaju ili ne trebaju ceste. Naravno da ceste trebaju, ali se to došlo do tolike prezaduženosti da više ni jedna firma nije mogla to podnijeti od radnih poduzeća. A ono drugo je danas neki govore koji su kandidati po nekim listama tehnomenadžerskim kako je ova Vlada je li nepripremljena kompletna itd., kako nemaju projekte. Međutim, jednu stvar morate znati. Projekti se rade u institucijama. U dnevnom boravku se ne rade projekti. Morate imati imovinsko-pravnu pripremu, projektnu dokumentaciju, građevinsku dozvolu, osigurana sredstva, pa onda pokrenuti projekt. Prema tome, ovi koji misle da se projekti u roku dan vremena mogu realizirati odnosno pokrenuti jednostavno su u zabludi. Na repliku odgovara poštovani Gordan Jandroković. Nisam vidio razlog da vas se miče iz pozicije ministra, ali ja sam samo kazao ono što sam pročitao. Nisam ja govorio o slinavcima iz SDP-a i iz okolice premijera koji mu se dodvoravaju i koji o vama govore ružno. To je došlo iz vaših usta. Dakle, ja danas citiram samo ono što ste govorili vi kao što sam citirao ono što je govorio gospodin Kajin nastojeći izbjeći da me se optuži kao što se danas tijekom cijele ove rasprave optužuje da se govore neistine, da se ne govori da je netko nešto drugačije mislio. Ja sam samo citirao. Druga replika i kolega Marin Jurjević. koji je nakon dugog vremena nakon 20 godina počeo upotrebljavati težak politički rječnik koji podsjeća na vremena kad je od riječi pa do moram kazati, riječ je uvod u nasilje bio samo pedalj. Vi ste rekli da javni, da, da, čudite se. Vi ste rekli da javnim prostorom na žalost vladaju ideološki sukobi. Usred Splita vaš predsjednik je počeo s time što nas je nazvao crvenom peronosporom. Zna se što u Dalmaciji znači nekoga nazvati peronosporom. Ja sam mu na to mogao samo odgovoriti ako smo mi to onda ste vi crna kuga. Izvinite, ali taj njegov vokabular jest uvod u ideološke sukobe, a onda nas napadate da mi stimuliramo takvu vrstu sukoba. Govorite da ovo nije ni poštena, ni moralna vlast, a vi ste sada nastupili u ime stranke protiv koje valjda jedino na svijetu, ja ne znam drugi slučaj podignuta optužnica na hrvatskim sudovima kao pravne, protiv pravne osobe po teškim optužbama optužbama zbog zlouporabe državnim novcem. Uostalom, sada na hrvatskim sudovima svaki dan slušamo obrazlaganje vašeg političkog programa. Na repliku odgovara poštovani Gordan Jandroković. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Vidim da vam je smiješno gospodine potpredsjedniče, dolazite iz takvog svijeta i to je sasvim u redu i korektno. Gospodine Jurjević o ideološkim prijeporima teško mi je polemizirati s vama i izbjeći ću to. A što se tiče toga kome u ovome trenutku odgovara da se razgovara o ideologijama, a kome odgovara da se razgovara o gospodarstvu možemo povesti jednu novu raspravu. Bilo bi jako lijepo da možda i Sabor provede jednu raspravu o stanju u hrvatskom gospodarstvu, o tome što se događalo u ovih zadnjih 15 mjeseci. Nije HDZ taj koji želi ideološke bitke, nije HDZ taj koji bježi od gospodarskih tema. Vi ste ti! Vi ste nametnuli raspravu o spolnom odgoju nasilnoga namećući u školski program i tada je nekoliko tjedana potpuno u sjeni ostalo ono što se zbiva sa našim ljudima koji ostaju bez posla, sa padom BDP-a, sa nedostatkom investicija. Ponovno sada na jedan vrlo agresivan način namećete te ideološke teme, vraćate se u prošlost, govorite o crnokošuljašima. Pa crnokošuljaši su paravojne fašističke formacije. I to dolazi nažalost iz usta našega premijera koji bi trebao smirivati strasti, a ne ih podizati. Dakle, mi nismo ti koji želimo produbljivati ideološke podjele, želimo isto tako da se jasno progovori o vremenu od '45. do '90. što očito izbjegavate. Ali, nama su ključne teme vezane uz gospodarstvo, uz razvoj Hrvatske, uz EU i mi smo željeli polemizirati o EU i o Europskom parlamentu ne kroz to koliko će imati tko kakvu plaću, tko pripada kojoj ideologiji. Željeli smo pokazati ljude koji su na našoj listi, a oni su puno, puno kvalitetniji nego što su vaši. **Stazić, Nenad (SDP)** Treća i posljednja replika i poštovani kolega Jozo Radoš. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Jandroković je na početku rekao da bi umjesto ideoloških rasprava trebalo govoriti, odnosno zajednički tražiti rješenja i raspravljati o razvoju zemlje. S tim se ja naravno slažem. Nakon toga je kolega Jandroković govorio o strankama, o njihovim međusobnim odnosima, o njihovim unutrašnjim poteškoćama, govorio je o mailovima koje neke stranke šalju sugerirajući nekakva zapošljavanja. Njegova stranka o tome puno može reći. Buljubašići i Buljubašići su obilježili njihovo vladanje. Govorio je o ljudima koji nisu ovdje, uvrijedio je mladoga kolegu koji će biti ministar govoreći da se preko njega nabacuju kao preko neke stvari. Ali nijednu riječ, kolega Jandroković, nije rekao o turizmu. A ovo je bila prilika. Govorio je u ime kluba pa je to bila prilika da demonstrira tu spremnost na traženje zajedničkih rješenja ovoga puta u turizmu. Što to zapravo znači? Znači da njegov poziv na zajedničku raspravu o važnim pitanjima ove zemlje nije bio iskren i ako ćemo ići korak dalje da takva rasprava budući da je govorio u ime kluba, zajedničko traženje rješenja za razvoj ove zemlje sa HDZ—om nije moguć. Sad se za riječ javio premijer. … /Upadica se ne razumije./… Pa niste se javili za odgovor jel? Kako ću vam dati riječ. Izvolite. **Milanović, Zoran (SDP)** Dakle, ovo je bio potpuno legitiman politički govor, ako vam mogu docirati.

Dakle, ok onda skrušeno konstatiram ovo što sam konstatirao, dakle ne dociram vam, da je ovo bilo potpuno u okvirima političkog diskursa. Ne dociram, nego ustvrđujem to. I u I u redu, svatko će prepoznati sebe, svatko će naći nešto za sebe u tome. Vi ste ovdje bili jedan ceremonijal meštar press clippinga. Pročitali ste nam stotinu citata, polovica od nepotvrđenih izvora. Ako je to za vas relevantno, ofa, dakle tko je kome što rekao, tko je koga opsovao, tko je koga uvrijedio i to je politički diskurs zašto ne? Svatko ima svoje ukuse i svoje potrebe. Rekli ste da da naše stranke nameću ovu sramotnu galamu nacionalističku. Marin vam je, kolega Marin Jurjević jasno bez ikakve mogućnosti da dokažete bilo što suprotno rekao tko je to ciljano započeo i sad mu je sve jako smiješno, užasno je to zabavno. Onda ste rekli da vi želite da se razgovara o događajima od '45. i '90. ali da se to izbjegava. Što je onda istina na kraju? Jedno ili drugo? želite rasprave o ideološkim temama ali mi od toga bježimo. Rečenicu prije nas optužujete da ih zakuhavamo. Dakle, morate se malo koncentrirati, samo malo. Kada vi prigovarate potpredsjedniku Sabora da vam dobacuje, što je očito napravio jednom rečenicom dopunio je, dakle nije vas podcjenjivao rekao je prije osam godina ako se ne varam, onda je to neispravno. Ali to radite vi i kolega Šuker koji konstantno dobacujete i ljudima se obraćate sa ti, konstantno upadate u riječ i to radite otkad ja pamtim ovaj Sabor to fakat nije u redu. Fakat nije u redu da vi to kažete. Kada vi koji ste u politiku ušli kao pertinencija bivšeg predsjednika stranke a znate što je pertinencija u pravnom govoru Pertinencija vam je recimo ključ koji bez brave nema smisla, evo to je. Znači važnije je na hrvatskom reći nego objasniti što to je. Pa doći ćemo i na vaše izjave. Dakle, kao pertinencija jednog čovjeka koji je sada ozbiljno optužen, već je i dobio neke presude, doduše nepravomoćne i ja to uzimam uvijek u obzir i poštujem i imam o svemu, ne o svemu ali o takvim stvarima svoje mišljenje, ali zasada o tome ne mogu i ne smijem govoriti, ali kada netko ulazi u politiku kao pertinencija takve političke persone i ništa ne vidi ili ništa ne razumije ono o čemu smo mi vikali prije 5, 6 godina, a sad šutimo jer smatramo da je to jedino pristojno, onda taj ima ozbiljnih problema sa vjerodostojnošću. Kada netko prigovara Darku Lorencinu da u 12 mjeseci nije napravio ništa na poboljšanju konkurentnosti koja je kao jako loša i strateško-ulagačkoj klimi onda govori dakle i implicira, odnosno predmnijeva se hrvatski gospodine Mlakar da je naslijedio groznu investicijsku klimu. Pa nije se valjda urušila 1.1.2012. godine? Dakle naslijedio je tunel. Iz tog tunela pokušava izaći. Pa ne možete čovjeka optužiti za nešto u što ste ga ugurali. Kada govorite o tome da mi nemamo vizije. Mi imamo viziju ali ste nas gurnuli u tunel. U jednoj rečenici govorite o viziji ali mi smo se zatekli u tunelu a na kraju tunela imaš samo svijetla i moraš kopati ko rudar da bi došao do tog svijetla jer ste vi zatvorili Hrvatskoj oči i vi ste uzeli viziju. Kada govorite da pada pozlata, pada pozlata a ostaje nehrđajući čelik. To je sadržaj. Ostaje ono što ostaje. Prema tome budimo pošteni prema sebi koliko god to možemo biti. Nemojte drugima tražiti trn u oku ili travku u oku a ne vidjeti balu na svom oku, a sada vi gospodine uvaženi kolega Mlakar rekli ste nešto što sam prečuo a jako je važno jer dobio sam stenogram. Dakle završili ste jednu od svojih replika konstatacijom što se tiče radnog odnosa kolege Stiera u vrijeme kada je radio. Dapače bio je potpuno zakonit i transparentan. Ja sam jasno rekao detaljno što je tu bilo nemoralno i pogrešno, to ču ponoviti sto puta jer sam diplomat koji je tamo radio 12 godina i nećete mi maglu prodavati. Za razliku od angažmana vaše supruge, to je bila moja supruga, to sam prečuo upozorili su me da ste to rekli koja je zaposlena sada kada ste vi predsjednik Vlade RH u jednom od naših ministarstava. To su vaše riječi iz stenograma. Pozivam novinare da opkole gospodina, naravno figurativno gospodina Mlakara i da ga traže da pojasne ovo kao što sam ja pojasnio ono što sam mislio gospodinu Stieru, što znam da je činjenica jer ovo je čisto bunarenje. Ovo vam je bezveze. Ako imate karaktera ovo ćete objasniti. Šta ste mislili pod time da je moja supruga koja je liječnica, doktor znanosti, koja radi svoj posao, koja ima jako puno citata u međunarodnim časopisima koji pozivaju na konferencije, koja predaje na Medicinskom fakultetu i to kao asistent. Dakle nije napredovala, bez obzira na formalne uvjete koje ima i koja radi u Zavodu već 11 godina. U kojem to ona ministarstvu radi? Tko je za to plaća i koliko? Ja ću vam reći ono što ja znam. Nitko tko radi u radnim grupama izričito sam vodio računa o tome da se u tim radnim grupama nikome ne daje ni lipe lipe mada je bilo poznato da se ljude vrlo raskošno honorira da bi radili ono što je posao, projekte, programe itd., itd. Dakle to je ono što ja znam da je istina, a vi ćete mi objasniti što je stvarna istina. Jer vidite u čemu se razlikujemo. Dakle ja kad govorim izlažem se govorim konkretno. Mislim da znam što govorim. Ne mora biti sve apsolutno točno. Ali znam da je ono što govorim za mene činjenica i konkretan sam i to nije uvreda. Kao ni što je nastup kolege Jandrokovića ne smatram uvredom, smatram ga jako lošim ali ne uvredom. To nije uvredljivo. Tako je ovo što ste vi rekli krajnje politički i ljudski te obična insinuacija, sitna da sad ne upotrijebim neku drugu riječ. Dakle vi ste optužili drugim riječima da krademo na čemu. Izađite pred novinare ispričajte im, dajte mi papire da vidimo jel to istina. vidite u tome se mi tako razlikujemo da vam mogu reći kada spominjete SDP. SDP je za vas kad je politika u pitanju sveta kongregacija za nauk vjere. ovo izlaganje imamo prijavljeno pet replika. Prvu će iznijeti kolega Gordan Jandroković. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa sa ovom zadnjom konstatacijom našeg premijera ustvari dolazimo do onog ključnog problema. On je jednostavno subjektivan. On ne vidi i ne razaznaje ono što se oko njega događa. Nadalje on je fokusiran na sebe, on je osoban. Dobro kaže ja nisam vrijeđao. Moj govor nije bio vrijeđanje. Moj govor je bio politički govor, oštar i tvrd, ali on vrijeđa. On sve spušta na osobnu razinu, pa tako mene naziva pertinencijom. Gospodine Milanoviću i vi ste partinencija istog tog čovjeka jer ste preko njega ušli u Ministarstvo vanjskih poslova. Pertinencija hrvatski bi bilo pripadak. Vi ćete završiti zato kao otpadak, zato što se ponašate tako kao što se ponašate jer ne trpite civiliziranu političku raspravu nego sve spuštate na osobnu razinu. Ja vas nisam uvrijedio. Čak ni gospodina Lorencina onom tezom da se loptate njime a loptate se nisam uvrijedio. Nisam govorio o njemu nego o pojavi koja se događa. Citirao sam Večernji list i Nedjeljom u 2 vi vjerojatno čitate te novine i gledate televiziju jer ovisni ste o svojoj percepciji u medijima, čak se obračunavate sa Špičkovinama, profesoricama engleskoga jezika koji smatraju da nedovoljno dobro govorite engleski jezik. Teško je to podnijeti ako vaša leđa nisu dovoljno jaka da to istrpe, ali kad ste dolazili na poziciju premijera. Onda ste trebali znati s čime ćete se trebati nositi. Ovaj posao je težak. Ovaj posao je izazovan. Ovaj posao je nepravedan prema onome tko ga obavlja ali onaj tko ga želi mora znati s čime će imati posla. I ne vrijeđajte ljude. Ne vrijeđajte ljude, to uporno činite, zaratili ste sa svima. Na ovu repliku odgovara premijer Zoran Milanović. time se vi bavite. Po meni to nije fer. Znate ja jesam neovisan ali sam pristran, dakle subjektivan. Ja imam stavove. Dakle netko kad kaže da je neovisan i nepristran ja sam neovisan odnosno ovisan o svojim biračima, o volji naroda, ljudi, građana ali sam pristran, imam svoje stavove i argumentiram ih a vi odoste u Špičkovinu i Vukovinu gdje je SDP dobio 50% glasova i gdje ćemo imati izvještajnu konvenciju. Nisam ja to slučajno rekao, nije to slučajno. Pa znaju ti ljudi da ih mi poštujemo. Netko drugi ih pocijenjuje kada tako potpisuju stručnjake za povijest. Međutim ostanimo na tome, dakle nemojte se baviti engleskim jezikom. Ja sam u ministarstvu gospodine zastupniče, kolega Jandrokoviću zaposlen '93.godine na preporuku svojih profesora i isključivo svojih profesora na Katedri međunarodnog prava Budislava Vukasa, Božidara Bakotića i Nine Vajač, to su top imena naših prava. S politikom Ivom Sanaderom veze nisam imao osim što sam morao proći kao i vi godinu dana kasnije komesarski razgovor o ministarstvu u trajanju od 15 minuta. Nakon toga sam čovjeka vidio dva puta. Nije me vodio za ruku okolo. To je ta ogromna razlika. Ja sam diplomski rad za koji sam dobio rektorovu nagradu dakle kao običan student pisao na engleskom i branio taj slučaj pred Međunarodnim sudom pravde još devedesete. I stalno učim, ocjenjuju me bolji od mene. A vi izvadite iz svog fajla u Ministarstvu vanjskih poslova svoj test engleskoga kada ste primljeni u Ministarstvo vanjskih poslova pa da vidimo kako ste ga riješili i jeste li ga uopće rješavali i kakva je vaša razina znanja bila i tko vas je zaposlio u Ministarstvu vanjskih poslova i preko koje veze ste vi ušli … /Upadica: Vrijeme./ … jer tako mi Boga profesori vas

dokumentima, on ih može uzeti takve kakvi jesu, može ih mijenjati kao što radite već sa obavještajnim stvarima, to je jako dobro poznato. Ali ja vam ponavljam i ja sam se školovao isto kao i vi, završio dva fakulteta, išao na Diplomatsku akademiju, završio tečajeve u inozemstvu, bio ministar koji je završio pregovore, ali na što to liči da se mi sada ovdje hvalimo. Vi namećete taj osobni pristup, vi mislite da ste bolji od svih, a niste. Vaši rezultati i ono što sam čitao one brojke one su neumoljive, one vas definiraju kao neuspješnog premijera. Možete izvoditi kakvu god želite verbalnu akrobaciju ali brojke su te koje će vam na kraju suditi. I budite uvjereni zato skromni jer ne znate što vas čeka sutra kada završite ovaj mandat. … /Upadica: Kolega./ … ne tražite nove neprijatelje. Prvo je isteklo vrijeme, a sada drugo, sada vam moram dati obrazloženje. Nije prekršen Poslovnik, Nije prekršen Poslovnik, govorili ste uvredljivo, dobili ste odgovor na repliku. Ako ne želite saslušati odgovor na repliku a nemojte replicirati to vam je puno jednostavnije, a ne isticati povredu Poslovnika tamo di je nema. Vi se sada možete obratiti Odboru za Ustav i Poslovnik, ako to ne učinite i ako to sada ne najavite i to ne učinite u roku 24 sata vi na ovoj sjednici ne možete isticati povredu Poslovnika. Zašto? Jer ste zloupotrijebili sada. jel vam je jasna ova uputa jel ju prihvaćate?

Ima pravo odgovarati na repliku. … /Upadica se ne razumije./ … Molim vas. Dajte mi dopustite da vodim sjednicu. Ako mislite da sam u nečemu pogriješio u primjeni Poslovnika eno vam Odbor za Ustav pa se obratite, ali na ovaj načini se ne možemo dobacivati ovdje. Radite nered, a nepotrebno posve nepotrebno. Dakle dao sam vam uputu što morate napraviti i objasniti što će se dogoditi ako to ne napravite. Sada idemo na drugu repliku za koju se prijavio kolega Dinko Burić. Izvolite. **Burić, Dinko (HDSSB)** Zahvaljujem. Ako se po jutru dan poznaje,

sami potvrđujete očiglednu visoku razinu nervoze koja vama vlada, ali ovaj puta ne samo nervoze nego zaista i te bahatosti. To vam ne treba. Pretvorili ste jednu točku, vi ste pretvorili ovu točku dnevnog rada koja je trebala biti vjerojatno rutinska potvrda. Mi bi glasovali protiv, većina će glasovati za, a vi stalno inzistirate na vrijeđanju evo i na sukobima. Međutim evo repliku sam tražio zbog nečeg drugog, ovo sam vam htio dati poruku, ali sada hoćete prihvatiti ili ne, vaša stvar. Rekli ste znam što govorim jer je to istina, tako ste rekli. Pa sada vas podsjećam na jednu rečenicu koju ste kada smo mi bili uložili prigovor i pobunili se protiv one podjele Hrvatske na dvije statističke regije kada ste rekli, oni koji to govore njih ne zanima istina nego galama. Sada vam postavljam pitanje, na Valentinovo 14.veljače je donijeta nova karta regionalnih potpora kojom je Slavonija i Baranja koja je po ranijoj karti regionalnih potpora imala pravo na maksimalan intenzitet regionalnih potpora od 50% na svaku investiciju koja dolazi u Slavoniju i Baranju i na svaku investiciju postojećih poslovnih subjekata u Slavoniji i Baranji. A novom kartom regionalnih potpora ta potpora je sa 50 pala na 40. Jeli Slavonija i Baranja oštećena ili nije onom vašom podjelom na dvije statističke regije? Toliko o istini. Na ovu repliku odgovorit će premijer Milanović. **Milanović, Zoran (SDP)** Prvo ispričavam se radi vlastite logičke pogreške neosnovanog razloga jedne od brojnih jer ne mogu reći da zaista ja govorim istinu i da znam što govorim, to nije dokaz. Svi griješimo, puno se govori. Međutim za razliku od vas koji ste imali pripremljen govor kao puška s metkom u cijevi i kažete mi da smo mi odveli raspravu u nekom pravcu to je stvarno nekorektno. Dakle vi ste svjesno inscenirali sa pripremljenim govorom, repetiranim govorom ovu raspravu i govorite da smo je mi odveli u smjeru koja nema veze sa temom. … /Upadica se ne razumije.

proceduralnu koja je ok, tolerira se ovdje, moramo se dogovoriti jel to ispravno ili nije ali sad to toleriramo. Dakle ovo je protuposlovnički u principu ali ajde. I kažete da smo mi, pa tko je govorio u ime kluba, ja? Pa ja sam predstavljao kandidata za ministra, od toga dalje nisam išao, rekao dvije rečenice o njegovom prethodniku, eto vas sa pripremljenom tempiranom bombom i pravite se da vam ništa nije jasno i još me optužujete da sam odveo raspravu u krivom smjeru. Not fair. Mislim stvarno nije korektno od vas. Što se tiče vaše zdvojne reakcije na smanjene potpore, gledajte, ajde recite javnosti kao što sam vas pitao nekoliko puta da mi konačno date listu ljudi koje smo zaposlili uopće u državnom sustavu i koji su zaposleni po stranačkom ključu. Prošlo je godinu dana, od vas ništa. Ja žudim da vam da tu listu, prazna je, ali žudim da me to pitate. Isto tako vas molim da sada prilikom sljedeće replike objasnite u ukupnoj količini agregatu potpora koliko otpada na ove o kojima vi govorite. To je podskup podskupa podskupa podskupa i da, u jednom podskupu podskupa podskupa podskupa i dalje ostaje toliko novaca

Uključite mikrofon molim vas da vas možemo čuti. bivše Vlade. To je politički nekorektno nakon 15 mjeseci, a nije ni točno. Naime, ja ću vam vrlo kratko nabrojati projekte koje ste naslijedili, a koje sam sad ovako na brzinu popisao. Naime, naslijedili ste projekt izgradnje Vc cestovnog koridora na sjeveru u Slavoniji i na jugu kraj Ploča, naslijedili ste projekt Pelješkog mosta, naslijedili ste projekt mosta preko Drave, naslijedili ste projekt autoceste prema Pločama, naslijedili ste projekt PLINACRO-a na plinifikaciji Dalmacije, naslijedili ste brojne projekte JANAF-a i na Krku i na Žitnjaku itd., naslijedili ste projekt izgradnje u svim morskim lukama: i u Rijeci i u Zadru i u Šibeniku i u Pločama i u Splitu i u Dubrovniku, naslijedili ste projekt izgradnje Zračne luke u Zagrebu, naslijedili ste projekt izgradnje izgradnje autoceste prema Sisku, naslijedili ste projekt izgradnje autoceste prema Koprivnici i Bjelovaru, naslijedili ste projekt Brijuna, naslijedili ste projekt Kupara, naslijedili ste doduše ne u visokoj fazi projektiranja kanal Dunav-Sava, naslijedili ste u ranoj fazi projekt nizinske ili kako vi kažete dolinske pruge. Ovo sam vam tek sad na brzinu samo kratko pobrojao sve što ste naslijedili. To je maloprije i uvaženi kolega Komadina također rekao da se ne može nešto napraviti u tri mjeseca jer se ništa nije naslijedilo. Za razliku od ove Vlade mi smo to sve pripremili u vrijeme kada smo završili pregovore i kada smo u istim teškim vremenima svjetske krize završili tu istu godinu sa rastom BDP-a. Toliko o sposobnosti jedne i druge vlade. **Stazić, Nenad (SDP)** I na ovu repliku odgovara premijer Milanović. Pa ne znam ako je 0% rast, ali to je bila godina predaha u Europi, to je točno. Nabrojili ste cijeli niz projekata od kojih su neki čista magla, a neki se počinju raditi, a neki stoje već godinama zahvaljujući vama i problem je u tome ne što niste radili, djelomično mi predbacujemo to što niste radili, ali puno više što ste radili štetu i to je problem i to ukupnu štetu u državi i to se sada vidi i to izlazi na površinu. I stvari će krenuti, kreće zagrebački aerodrom, ali ne možete počet gradnju aerodroma u kojem smo ključne dakle stvari do kraja doveli mi, vjerojatno biste to uspjeli i vi da ste ostali na vlasti ali niste pa smo doveli mi, financiranje je pronađeno i to će se početi graditi. Kao što kažu u ruralnoj terminologiji, zakopat će se prva

Pa zar nije neukusno spominjati Pelješki most gdje ste prekršili ugovor sa izvoditeljima koji je moralo Ministarstvo Hajdaš Dončića raskinuti, mislim ljude je trebalo nagovarati i moliti da odustanu od toga, da nas ne tuže zato jer nisu osigurana sredstva. Pa ne možete gradit na dah, morate imat novac. Dakle s obzirom da je Hrvatska izgradila značajan dio svoje infrastrukture i da ga je izgradila sama i da je to započeto u vrijeme mandata one koalicijske Vlade i da je tome dat strahovit zamah, da se kasnije to malo previše napuhalo, da smo možda otišli malo predaleko, sad više ne možemo kao ni Europa. Ali Pelješki most, odnosno adekvatna alternativa, ali i Pelješki most je nešto na čemu ću ja inzistirati u Europi i to radim svaki put kad idem gore, ali ne pričam. O nekim stvarima pričam puno, o nekim stvarima ne pričam, o pregovorima ne pričam, o nekim dogovorima i rezultatima se na kraju vide i sa Slovenijom. Dakle ne možete sve radit

Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Iako ću dat priliku ponovo predsjedniku Vlade za nove tirade ja ću zbog svog odgoja nastojati ne spustit se na vašu razinu i neću nikad odgovarat vam osobno, naročito ne uvredama kakvima ste vi skloni. Ali ću vam reći jednu figuru koja mi je prva pala na pamet, dokaz je da i ugledni, kvalitetni i divni sveučilišni profesori mogu pogriješit, vi ste najbolji dokaz tome. Samo zaboravili ste reći, oni vas nisu predložili za predsjednika Vlade, a niti za predsjednika stranke. Oni su vas predložili za diplomatskog službenika i ja vjerujem da ste taj posao obavljali neusporedivo bolje nego što obavljate posao predsjednika Vlade. Ono što sam vam želio reći, ne imenujući nikoga, demokratskim standardima za koje se vi zalažete približavanju ili uključivanju u Europi. Neprimjereno je da vam supruga bude glavni promicatelj Prvog modula zdravstvenog odgoja bez obzira da li ona za taj posao primala plaću ili radila sve dobrovoljno. Radi se o tome gospodine Milanoviću da neke stvari vama ako držite do visokih standarda ne bi smjele biti dozvoljene. A možete osim novinara pozvati indijance pa i cijelu svoju stranku neka me okruže nakon ovoga što sam rekao s veseljem ću im podastrijet podatke. Zanimljivo će bit čuti odgovor na repliku. Izvolite premijeru. **Milanović, da kršimo zakon i da, dakle da nezakonito zaposlena. Kada ste predsjednik Vlade u našem jednom od našeg ministarstava to ste rekli, to su vaše riječi, od toga dakle da je zaposlena u jednom od ministarstava što je naravno potpuna izmišljotina došli smo do toga da vi sada u nedostatku bilo kakvih dokaza i o tome ćemo razgovarati što se mene tiče vi recite što hoćete. Došli ste do toga da nije primjereno da moja supruga bude šta promicatelj modula. Dakle, moja supruga je zaposlenik javne ustanove čiji je osnivač je hrvatska Vlada već 11 godina i predaje na fakultetu. Tko radi taj posao? Konzultanti. Oni to naplaćuju. Dakle, politički gledano potpuno je prikladno, ispravno i čak sa stajališta promicanja određenih vrijednosti nužno da se osobe na taj način angažiraju naravno ako ne muljaju i ne varaju. Dakle, to je posao moje supruge i ona ga radi u najboljoj vjeri. To je njezin posao na radnom mjestu i to je taj modul jedan. Prema tome, od toga da je nezakonito zaposlena u jednom od naših ministarstava dolazimo do toga da nije zaposlena, nego da u okviru svog posla, to je njezina radna obaveza. Razumijete? Dakle, ona se time bavi. To je opis njezinog radnog mjesta u Državnom zavodu za javno zdravstvo i na školi narodnog zdravlja Andrija Štampar koji je dio Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ona to radi i za to prima plaću i ništa više i nitko drugi. U protivnom ne radi svoj posao. Samo modul jedan, dakle samo ono što valjda zna raditi. Jel' to to ili šta da radi? Da se odrekne svog posla? Da je zaposlim negdje preko veze? Taj savjet bih mogao od vas tražiti. Posljednja replika, kolegica Sunčana Glavak. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine predsjedniče Vlade ne mogu se oteti dojmu. Svaki vaš dolazak koji je vrlo rijedak, neki kažu da se ukazujete ko svizac Fil samo četvrtkom, a rijetko nam dolazite u Hrvatski sabor osim kada mijenjate ministre. Pa evo tako i danas imamo jednog novog na dnevnom redu. Svaki vaš nastup na žalost, iako vi to možda ne želite, ali to je jače od vas obilježen je arogancijom, obilježen je dociranjem o tome kako bismo se mi trebali ponašati i kako bismo uljuđen dijalog trebali voditi. doista nezabilježeno da učite i novinare što im je posao, koga bi oni sada trebali pod navodnicima opkoliti i o čemu možda danas ne bi trebali izvještavati, a o čemu bi trebali. Gospodine predsjedniče Vlade kažete gurnuli ste nas u tunel. Vi to činite. Pozivate se na poštenje, pa molim vas budite pošteni. Recite pošteno povećali smo PDV sa 23 na 25%. Budite pošteni i recite da je poskupjela struja. Budite pošteni i recite da naši građani više nemaju u koga gledati. Gledali su u vas, ali vide da vi očito niste izlaz za našu zemlju. Legitimno je i ljudski stati u obranu svoje supruge, ali tko će stati u obranu nezaposlenih, tko će stati u obranu očajnih građana kojima ste ubili svaku nadu. Nije vrijeme za politiku kviza, nije vrijeme za vaš profesionalni rezime. Vrijeme je da preuzmete odgovornost. Ako to ne možete, onda je možda vrijeme da pogledate file u kojem piše nešto o vama i da ga pročitate Zoran sa Zoranom. Ili ćete nešto naći i o meni u svojim fileovima. Hvala lijepa. I na ovu repliku čut ćemo odgovor premijera Milanovića. **Milanović, Zoran (SDP)** Vrlo lijep sastavak. Nije legitimno stat u obranu svoje supruge, uopće nije legitimno stat u obranu svoje supruge zato jer je ona moja supruga. Nego je legitimno stati u obranu ljudi koji rade legitiman i legalan posao. To je legitimno. Vi biste vjerojatno stali u obranu bilo koga iz svog klana u širem smislu riječi bez obzira na cijenu. Ja ne bih! Da bih to spriječio prvo vodim računa o tome da se ne nađem u takvoj situaciji. I drugo, ne govorim da je legitimno štititi onoga tko je prekršio pravilo. Vidite kako podsvijest radi. Napisali ste govor i opet se potkrala jedna duboka greška, koncepcijska greška se potkrala. Inače, ako su moji govori obilježeni arogancijom ja se od toga ne mogu braniti. Šta ćemo? Mislim šta da ja kažem? Da vaši govori nisu ničim obilježeni? Evo. **Stazić, Nenad (SDP)** Nastavljamo sa raspravom po klubovima, pa pozivam kolegu Jozu Radoša da se obrati u ime kluba HNS-a. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodine predsjedniče Vlade, kolegice i kolege. Evo ne znam da li je legitimno da se govoreći o imenovanju ministra turizma o turizmu ništa ne govori. Možda je legitimno, možda je legitimno govoriti stalno prizivati crnilo, a onda optužiti nekoga drugoga da priziva crnilo. Možda je to legitimno u ovoj saborskoj raspravi. Možda je legitimno optuživati nekoga u ovom slučaju predsjednika Vlade za uvrede, a onda u tom obraćanju vrijeđati tog predsjednika Vlade i neke druge ljude koji jesu i nisu ovdje. Možda je to sve legitimno. Možda je legitimno govoriti o nečijoj bezosjećajnosti, mjeriti čiji su i kakovi su nečiji osjećaji. Možda je to legitimno, ali meni se to ne sviđa. Rasprava koju danas imamo koju danas imamo apsolutno nije iznad razina koje je ovaj Sabor dosegao. Ne znam da li je ispod, ali svakako nije iznad. Dakle, u tom smislu svakako ne napredujemo. Ovdje se govorilo o tome da je Plan 21 mrtav, pozivajući se, zlurado naravno, na sukobe koji postoje u koaliciji i koji su zapravo u svakoj pravoj koaliciji neizbježni, HDZ to teško može znati zato što zapravo pravu koaliciju u kojoj se partneri međusobno slažu i kontroliraju ali se i ne slažu uvijek gotovo da nikada nije niti imao na nacionalnoj razini pa onda je teško govoriti o tome. Ali ja ovdje u ime kluba HNS-a moram reći da je Plan 21 pretočen u Program Vlade RH i da se ostvaruje sa najboljim naporima članova Vlade RH i parlamentarne većine. Kako će to biti na kraju mandata to ćemo vidjeti, ali u tim doista teškim okolnostima koje imamo Vlada Republike Hrvatske čini sve što može, pretpostavljam ili sam siguran da čini i poneku grešku, nešto propusta ali čini sve da realizira taj Plan 21 temeljem kojega je dobila povjerenje građana RH. Samo ću nešto reći o situaciji u kojoj se Vlada Republike Hrvatske nalazi. Naime, govoreći o gospodinu Lorencinu netko reče da je on bio na mjestu pomoćnika ministra za investicije i konkurentnost a upravo na tom području zadnjih 15 mjeseci baš ne vidimo neke velike pomake. Dakle, sa razine pomoćnika ministra za tako zahtjevno područje kao što su investicije i konkurentnost očekuje se da se vidi rezultat nakon 15 mjeseci. O čemu mi to zapravo govorimo? Prije, prošli tjedan u ovom Saboru bila je rasprava o Izvještaju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Tada sam ovdje sa ove govornice, odnosno zapravo iz klupe iznio jedan strašan podatak, troškovi ovoga Proračuna za 2013. godinu na ime duga i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iznose 28 plus 35 jednako 63 milijarde kuna i čine gotovo polovicu Proračuna RH. To je stanje u kojem se nalazi ova zemlja i sad bi gospodin Lorencin sa mjesta pomoćnika ministra za investicije i konkurentnost trebao u 15 mjeseci to promijeniti. Pa niti taj dug od 46 milijardi eura niti to davanje umirovljenicima u iznosu od 35 milijardi kuna kuna nije stvoreno u tih 15 mjeseci nego je stvoreno u godinama prije toga, a ponajviše od toga i u jednom i u drugom dijelu, dakle i u pogledu duga i u pogledu broja našim umirovljenika je stvoreno u zadnjih 8 godina vladavine HDZ-a. I sad bi to trebao gospodin Lorencin sa mjesta pomoćnika ministra za investicije i konkurentnost riješiti i učiniti vidljivima pomake u roku od 15 mjeseci. Govoreći o tome zadnji puta pa to ću ponoviti i sada sam rekao 20 Supermena 10 godina treba raditi nepogrešivo i savršeno da bi ovu zemlju izvuklo iz te teške situacije. Ja razumijem naravno negativne percepcije opozicije, razumijem i nedostatak strpljenja među našim građanima. Teško se živi i vjerojatno malo tko ima razumijevanja za koga, ali mi koji vodimo ovaj posao, tu mislim naravno na sve nas, trebali bi znati koja je dubina problema i kako se taj problem eventualno može riješiti i tko ga može riješiti. Ja pri tome naravno opet ponavljam, ne amnestiram Vladu, i očekujem da u tim okolnostima u krajnje neslavnim međunarodnim okolnostima opće krize, očekujem da u tim okolnostima Vlada na kraju svoga mandata pokaže pokaže relevantne pomake u svome radu, ponajprije na području gospodarstva. Govoreći o turizmu spominjalo se turističko zemljište. Problem koji postoji 20 godina, problem koji nije maknut sa mrtve točke. Govori se o državnim tvrtkama u turističkom sektoru koje su takve kakve jesu, nestaju, nisu restrukturirane, ne daju dobit pa to je problem koji također postoji 20 godina. Pa nije to ništa novo. Govori se o projektu "Kupari", pa naravno puno je lakše napraviti projekt bilo čega i nizinske pruge i Kupara nego riješiti problem Kupara. A to skriveno blago, mrtvi kapitali stoje tamo na tom prostoru već punih 20 godina, ajde ako izuzmemo vrijeme rata naravno to je bilo ratno područje, onda punih 15-ak godina i nikom ništa. I sad bi gospodin Lorencin ili Vlada u 15 mjeseci to sve trebala riješiti. To tako apsolutno ne može biti. I zato ne znam da li je legitimno govoriti na način na koji su govorili kolege, apsolutno nije legitimno i ispod svake razine je rugati se nekome što je ovdje bio slučaj. Svatko, ponajprije za ruganje ne treba imati povoda. Rugati se možete i nekome tko nije dao povod za ruganje pa kada bi i trebalo biti povoda za ruganje za svakoga od nas bi se našao povod za ruganje i doista je ispod svake razine to što su se ovdje neke neke kolege rugali nekim drugim kolegama i kolegicama. To apsolutno po mom osjećaju ne može biti legitimno. I na kraju nekoliko riječi o kolegi, odnosno o kandidatu za ministra turizma gospodinu Lorencinu. Ovdje nije bilo spomenuto, niko to nije spomenuo u ovoj bajnoj raspravi da je gospodin Lorencin završio poslovnu školu marketinga za menadžere u turizmu, što bi trebala biti važna kvalifikacija u poslu koji će obavljati, važnom nacionalnom poslu kao što je ministar turizma. Nije bilo spomenuto da je bio član poglavarstva Istarske županije za međunarodnu suradnju i europske integracije što također može biti od važnosti za ovo posla. Nije bilo spomenuto da je bio voditelj projekta za razvoj novih turističkih proizvoda u turističkoj zajednici istarske županije što je također važna referenca. I naravno niz drugih kvalifikacija koje su važne, ne za obnašanje dužnosti gospodina Lorencina, nego za prosperitet turističkog sektora što je puno važnije ovoj državi. I ne dolaze ti rezultati sami po sebi, nije nevažno kakav je ministar, a o tome dakle nije bilo apsolutno ni slova ovdje u ovom Saboru i to je ono što kažem možda može biti legitimno, ali svakako nije nešto čemu trebamo težiti. Ali na kraju tu ima i nešto dobro, ima i nešto dobro i u ovakvoj raspravi a to je da gospodin Lorencin kao budući ministar turizma, nadam se, može razumjeti, povući pouku iz ove rasprave da ponekad ili u našem političkom životu kakav je, nije važno baš previše što vam govore, jel ne govore vam to radi dobra, nego je važno ono što radite, pa ga ja pozivam da tu pouku povuče iz ove rasprave i da bude dobar ministar turizma koji će dobiti podršku kluba HNS-a. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo prijavljeno nekoliko replika, prvi se javio Ivan Šuker. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče i gospodine predsjedniče Hrvatske Vlade. Kolega Radoš, vi opet iznosite neistine, brojke su egzaktne i o njima ne možete pričati bajke. Dakle, 35 milijardi troška umirovljenika je trošak državnog proračuna. Kamate na kredit su trošak državnog proračuna i kao i svi ostali rashodi, kad te rashode ubrojite u trošak onda dođete do deficita od 10 milijardi. Inače, kolega Radoš Hrvatska država na žalost ne vraća kredite iz prošlosti, nego ih reprogramira. Prema tome, ta vaša priča o 63 milijarde je naprosto smiješna i to je možda najveća zabluda koju je iko danas rekao u ovome Saboru, ali kad ste već kolegi Jandrokoviću prigovorili da nije govorio o turizmu ja sam očekivao kao od vas kao člana vladajuće koalicije da ćete vi nešto reći. Međutim, ono što želim reći i, zašto se u principu nisam niti htio javljat na dosadašnje replike, ovo je prvi puta u povijesti Hrvatskog sabora da se vodi ovako rasprava o imenovanju jednog ministra, prvi puta. Na ovakav način, a koje potencirao takvu raspravu i prvi puta je da onaj tko predlaže ministra razgovara na ovakav način sa saborskim zastupnicima. Dakle, uvijek je bio dogovor između, a taj dogovor je inicirao predstavnik vladajući koalicije i za vrijeme pokojnog Ivice Račana da klubovi iznesu svoje mišljenje o kandidatu, nikada si predsjednik Vlade nije dozvolio ovakav nastup u Saboru prilikom prijedloga jednog ministra. Gospodine Milanoviću vi možete u nebrojeno prilika ovako nastavit, a ovako rušite dignitet i svoje Vlade i rušite dignitet Hrvatskog sabora. Mislim da kolega Lorencin naprosto bez obzira da li se ja slagao s njegovim imenovanjem ili ne, nije ovo zaslužio. Trebamo mu dati priliku, oporba neće glasat za njega, a o njegovom radu možemo raspravljati u budućnosti. I mislim i kolega Milanoviću, a i kolega Radošu da ova rasprava na žalost ne služi nikome na čast. Pa nemojte. Dakle, kolega Jandroković je govorio kako su brojke neumoljive, a ovo su službeni podaci zapisani jedan u proračunu, oba a drugi u Izvješću Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. I to je neumoljivo, to samo govori da li se to vraća iz proračuna pa se zadužuje za to što se, to su nevažne stvari gospodine Šuker, to je ono što ova država mora dati godišnje i ono pola joj ostaje za što, za socijalnu politiku, za obrazovanje, za sve ostalo. Ostaje pola toga proračuna i to je to, to ste vi ostavili ovoj Vladi i sad očekujete da ona za godinu dana riješi sve naše poteškoće. Kamate na dug koji ste napravili su jednake deficitu državnog proračuna, tako je. 9, do 10 milijardi toga duga su kamate na taj dug, toliki je deficit državnog proračuna. I sad govorite o tome kako to treba preko noći riješiti. Što se turizma tiče, o turizmu sam govorio vrlo malo jer ste vi stvorili okolnosti u kojima je teško govoriti o turizmu, ali to malo moga govorenja o turizmu je bilo neusporedivo više nego svi oporbeni klubovi zastupnika što su govorili o turizmu. Hvala. Sljedeća replika Josip Đakić. Izvolite kolega. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo, kolega Radoš govorili ste kako je Plan 21 pretočen u plan ove Vlade i kako se on realizira ili kako će biti realiziran iako možda u ovih 15 mjeseci nije realiziran. Ja bi samo želio konstatirati da realizacija Plana 21 kreće kroz slijedeće točke: pad bruto domaćeg proizvoda 2%, broj nezaposlenih 375 ili 380 tisuća, povećanje cijene plina 35%, povećanje cijene struje 20%, povećanje PDV-a na 25%, trošarine porez na dobit 20%, pad ljudske proizvodnje 12%, 8% inflacija, 5% manje plaće, 10% skupljiji benzin. To su rezultati planova 21. Hrvatska totalno nazaduje. Upropaštavanje sela, ne isplata poticaja, ako je to Plan 21 zacrtao onda je to hrvatska katastrofa gospodine kolega zastupniče Radoš. Ako ste to zacrtali u svom planu ove fiskalne pokazatelje, ovu jad i bijedu koju doživljava Hrvatska cijelim svojim bićem onda stvarno je krasan vam Hvala. Imamo odgovor na repliku, kolega Radoš. **Radoš, Jozo (HNS)** Govoreći o programu Vlade gospodine Đakiću, kolega Đakiću ja sam naveo 4 podataka za koja sam rekao da treba stalno ponavljati a zapravo ih ne ponavljam tako često. A to su tako teški podaci koji govore o stanju u koji ste vi doveli zemlju, vaša stranka ne vi osobno, a to je dug od 46 milijardi eura, to je odnos umirovljenika i radnika 1:21 naprama 1 najniži koji je ikada bio do sada. To je činjenica da je prosječna mirovina bila 38% prosječne plaće. Najniži podatak koji se ikada pojavio, to je deficit državnog proračuna od gotovo 5%, 15 milijardi kuna i pokrivenost uvoza sa izvozom sa oko 55%. To su strašni podaci i o tome sam ja govorio i to stalno treba ponavljati. Povećanje PDV-a je nastupilo samo zbog toga da ne bi došlo do potpunog urušavanja, bankrota države, zbog toga je došlo do povećanja PDV-a, zbog toga što ste vi stvorili takve zahtjeve na proračun a tako slabo gospodarstvo da jedini način spasa od bankrota države je bio povećanje PDV-a i ista situacija i sa povećanjem struje. Da nije došlo do povećanja struje zbog lažnih sjena koje ste vi imali došli bi do bankrota Hrvatske elektroprivrede. To su podaci o kojima ovdje trebamo govoriti. Hvala. Ja vas molim možete to poslije raspravljati. Sljedeća replika Petar Baranović. Izvolite. **Baranović, Petar (HNS)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Radoš, moram reći da sam impresioniran hladnokrvnošću kojom ste vi danas govorili u ime Kluba HNS-a jer jedino o čemu se s vama ne slažem to je da ova, vi ste rekli da ova rasprava nije napredak u razini rasprave u Hrvatskom saboru. Ja bih rekao moju impresiju a to je da je ova rasprava danas bila ispod svake razine, vrlo nepristojna i neprimjerena spram novog ministra. Budućeg ministra gospodina Lorencina. Zapravo se pretvorila u tirade i u ekspoze članova stranke koji su nam govorili o moralu, karakteru, sposobnosti, profesionalnosti i raznim drugim vrlinama zaboravljajući pritom u ime koje stranke s kakvim opusom govore. Govorili su u ime stranke čijeg je nekadašnjeg velikog vođu tražilo helikopterima po austrijskim autocestama kad je bježao od države koju je vodio netom prije. Govorili su u ime stranke u kojoj u noći izborne pobjede ili poraza kako god hoćete svoju sljedeću predsjednicu ostavili u 50 koraka. Kad se žena okrenula od silne vojske ostalo je svega par onih koji imaju ljudskog i političkog karaktera i u konačnici govore u ime stranke a sad ću se referirati na izlaganje kolegice Sunčane Glavak. Žao mi je šta nije tu u Saboru, koja je rekla da je premijer Milanović jako rijetko u Saboru. Postoji li političar u Hrvatskoj koji prima plaću u Hrvatskom saboru od hrvatskih građana koji je rjeđi od premijera gospodina Milanovića a to je gospodin Karamarko jer kad bi sve njegove stenograme u ovih 15 mjeseci stavili na papir stali bi na poštansku razglednicu. Toliko je korektno, dosljedno odradio posao saborskog zastupnika u Saboru RH. Dakle, stvarno je previše, ja sam impresioniran vašim strpljenjem bilo slušati danas ovo maltretiranje u hrvatskom državnom saboru. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor, kolega Radoš. Hvala. Sljedeća replika, Dinko Burić. Izvolite kolega.

odmaknula od rasprave o turizmu, ali raspravljati …/Upadica Batinić: Ja vas molim kolega Buriću, oprostite evo zaustavit ćemo vrijeme. Ja vas molim kolege nemojte dobacivati, omogućimo kolegi Buriću da replicira./… Eto zahvaljujem. Ali raspravljati o povjerenju evo već četvrtog novog ministra u Vladi u svega 15 mjeseci ipak zahtjeva onda postaviti pitanje o radu cjelokupne Vlade. Mislim da se to i podrazumijeva. Vi ste nabrojali cijeli niz statističkih pokazatelja koji govore o onome što ste naslijedili. Oni manje-više stoje, međutim jednako tako ja ću vas podsjetiti da je u mandatu ove Vlade i stopa rizika od siromaštva a za to ne možemo kriviti onu prethodnu Vladu narasla sa nekih 20,6 preko preko 21% dakle više od svakog petog građanina Hrvatske i u mandatu ove Vlade došlo u kategoriju siromašnih. Ali eto iskoristit ću predsjedniče Vlade vi ste rekli da u idućoj replici, to kažem, postavim pitanje. Pa ja ću vama sada reć, ja znam da je 68,8% sredstava fondova EU namijenjeno za najslabije razvijene regije ali ne znam da li vi znate koliko je u državnom proračunu za 2014. godinu vaša Vlada predvidjela za sredstava za sufinanciranje onih 15-25% koliko će morati Hrvatska država napraviti. Od predviđenih milijardu i 400 milijuna eura koliko bi nam trebalo u godini bit imate

Kolega Radoš izvolite odgovor na repliku. **Radoš, Jozo (HNS)** Dakle prvo je kolega Burić iznio tu tezu, a onda su druge kolege u ime drugih oporbenih klubova iznosili ovdje jednu potpuno nevažnu činjenicu, podatak da je ovo 4.ministar u 15 mjeseci koji odlazi pri tome su dva ministra otišla višom silom i da je to nešto što je strašno što govori o nestabilnosti Vlade itd. pri tome ako bi Vlada nastavila ovakvim ritmom mijenjati svoj sastav onda bi prosječni vijek ministra bio negdje oko 2,5 godine što je apsolutno prosječni vijek ministara u Europi. Dakle ministri obično traju negdje tako u prosjeku 2,5 godine, prema tome ni u tom smislu to nije nikakva nikakva dramatična. Ja sam trajao kao ministar 2,5 godine taman toliko negdje u europskom prosjeku. Prema tome niste u pravu kolega Buriću. Mislim da je za vas bolje da se vratite na bećarce.

pa vjerojatno zbog toga nervoza, dakle zbog informacije da su izvršene određene smjene na javnoj televiziji molimo stanku 15,00 minuta